Слава Україні! Шановні народні депутати, відповідно до прийнятої нами Постанови "Про деякі питання організації роботи Верховної Ради України дев'ятого скликання в умовах дії воєнного стану" сьогодні ми продовжуємо наше пленарне засідання. Шановні народні депутати, сьогодні день народження у нашого колеги народного депутата України Андрія Петровича Осадчука. Давайте привітаємо нашого колегу, побажаємо невичерпної енергії, наснаги і нових здобутків в ім'я України. Шановні народні депутати, за парламентською традицією пропоную розпочати роботу з виконання Державного Гімну України.

Шановні колеги, минає 33-й місяць незламного протистояння України повномасштабній збройній агресії Російської Федерації. Підступна держава-терорист грубо і цинічно вчиняє воєнні злочини, щодня завдаючи ударів по території нашої держави, забираючи життя дітей, мирних людей, руйнуючи пам'ятки історії і культури, об'єкти критичної інфраструктури, стираючи з лиця землі наші квітучі міста і села. Наші захисники і захисниці дають рішучий відсіч окупантам, ціною неймовірних зусиль тримають позиції, героїчно боронять кожен метр рідної землі. Давайте схилимо голову перед подвигом героїв, які жертовно віддали життя за суверенну незалежну демократичну Україну. Вшануймо хвилиною мовчання пам'ять цивільних громадян,

Дякую. Прошу сідати. З процедури, будь ласка, Гончаренко. Що у вас? Тільки з процедури. Будь ласка. Шановний пане Голово, у нас алярм, у нас пропав народний депутат. Мова йде про народного депутата від "Слуга народу" Куницького. Ми знаємо, що він у вересні місяці… ГОЛОВУЮЧИЙ. Що у вас з процедури, будь ласка? ГОНЧАРЕНКО О.О. З процедури, я хочу дізнатися долю нашого народного депутата.

Чи ми подали заяву в правоохоронні органи про зникнення народного депутата? Чи, може, маєте ви або наш Апарат якусь інформацію про його долю, може, його фракція має, може, комітет має якусь інформацію про долю народного депутата Куницького? Ну не може бути, що людина просто зникла! Дякую, Олексій Олексійович. Я, думаю, це важлива інформація, яку ви передали. Тоді, можливо, ви проголосите її як депутатський запит і вам прийде відповідь, де він знаходиться. Тому що в мене такої інформації, на жаль, немає. Дякую, шановні колеги. Зараз, секундочку, ми проведемо сигнальне голосування. Шановні народні депутати, відповідно до статті 28 Регламенту Верховної Ради перед початком розгляду питань порядку денного пропоную провести сигнальне голосування. Я нагадую, що необхідно одночасно утримувати сенсорну кнопку та зелену кнопку "За" до появи результатів голосування на табло. Шановні колеги, я прошу взяти участь у сигнальному голосуванні.

Прикриваючись гаслами про необхідність встановлення в Україні соціальної справедливості, використовуючи при цьому поширені в засобах масової інформації повідомлення щодо виявлених під час журналістських розслідувань фактів, які свідчать про надвисокі зарплати і пенсії окремих категорій чиновників- "інвалідів" (в лапках), Кабінет Міністрів України разом з більшістю в цьому залі вирішив завдати чергового удару по нашим захисникам і захисницям. Так, внесений 8 листопада поточного року на розгляд парламенту доопрацьований проект Закону України про Державний бюджет містить низку норм, якими передбачається звуження змісту та обсягу пенсійного забезпечення військовослужбовців. Вчора під час обговорення бюджету колеги деякі дуже молоді і перспективні, їм далеко просто до пенсії ще, молоді народні депутати, представники бюджетного комітету, допустили і допускали зухвало цинічні висловлювання на адресу пенсіонерів, в тому числі в більшості, звичайно, пенсіонерів військових, правоохоронців, які до мене звернулись вночі і зранку і попросили все ж таки відреагувати на це. Тобто виступаючи вчора, наша одна колега сказала, що все повинно бути порівно, як в Радянському Союзі колись. Тобто всім по 300, як казав у фільмі, кожному. Міністр фінансів, який вчора тут виступав, взагалі на комітеті ще раніше звинуватив судову гілку влади в прийнятті злочинних рішень іменем України, ті, які були прийняті, і надана можливість і пенсіонерам військовим, правоохоронцям, ті, які заслужили свою пенсію, яку вони почали ще заробляти з 16 років, 30, 20, 25 років тому. І, звичайно, ці молоді хлопці, які прийняли присягу тоді, в тому числі і я такий же, як вони, був, да, ми сподівались, що країна, держава, свої обов'язки виконає і не дасть… дасть можливість нам в старості не бути жебраками. Тому я хотів би сказати, що за даними МВС у нас сьогодні 200 тисяч тих, хто на війні, з них 40 тисяч пенсіонерів, 60 тисяч – співробітники Служби безпеки, 18 тисяч пенсіонерів. Вони запитують, куди підуть гроші з нашої пенсії нашим побратимам, чи вони підуть, можливо, наглядовим радам, державним службовцям? Про це всі мовчать. Давайте відповідь, друзі. Дякую. Шановні колеги, перелік питань, який був попередньо узгоджений Погоджувальною радою, вам надано, переходимо до його розгляду. Шановні колеги, я прошу зайняти місця, тому що у нас буде спочатку здвоєне питання, і треба набрати 226 за включення до порядку денного. Тому, шановні колеги, у нас буде два законопроекти. 12104 – це проект Закону про внесення змін до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо уточнення підстави для надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації жінкам та чоловікам, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях. Шановні колеги, я ставлю пропозицію включити цей законопроект до порядку денного… Секундочку. А також, шановні колеги, паралельно з ним буде, ми домовились розглядати разом, 11531 – проект Закону про внесення змін до статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу" щодо відновлення права військовослужбовців на звільнення з військової служби під час дії воєнного стану з причин загибелі або зникнення безвісти їх неповнорідних брата чи сестри. Тому, шановні колеги, я ставлю пропозицію включити до порядку денного сесії законопроекти 12104 і 11531. Готові голосувати? Я прошу народних депутатів голосувати.

За-281 Рішення прийнято. Шановні колеги, я ставлю пропозицію про об'єднання обговорення та розгляд за скороченою процедурою законопроектів: 12104 і 11531. Прошу народних депутатів голосувати.

За-282 Рішення прийнято. Шановні колеги, ми домовилися так, що виступають два автори, потім два – за, два – проти, і голосуємо почергово за ці два законопроекти. Тому я запрошую автора першого законопроекту народну депутатку України Фріз Ірину Василівну. Будь ласка.

Шановні колеги, вашій увазі представлено законопроект 12104, який спрямований на врегулювання правової колізії, яка, на жаль, виникла після ухвалення Закону про мобілізацію, зокрема статті 23, та потім чергового непорозуміння в порядку кабмінівському щодо призову на військову службу. Шановні колеги, через правову колізію ми маємо ситуацію, коли родини зниклих безвісти не отримують від держави належної соціальної підтримки і Про що йде мова? На жаль, при ухваленні законопроекту про мобілізацію в статті 23 встановлено поняття "пропавші безвісти". Далі порядком кабмінівським було встановлено, що цей статус має бути підтверджений рішенням суду. Але цього неможливо зробити апріорі, тому що подібна річ не встановлюється судом. Цей законопроект спрямований на те, щоб ми врегулювали відповідну колізію – і надали можливість родинам зниклих безвісти, які щодня, місяць за місяцем, тиждень за тижнем стикаються зі спустошенням, болем, розпачем і крихкою надією на те, що їх рідні мають можливість повернутися. Ми знаємо з вами, як Росія, країна-агресор, маніпулює, інсценує і використовує і полонених, і інформацію про них. Тому в даному випадку закон спрямований на те, щоб зняти це питання. Також в редакції комітету, дякую, було включено положення стосовно того, щоб цивільні, які були звільнені з полону, так само мали можливість отримати відстрочку. Це є вкрай важливим, адже вони потребують так само, як і наші захисники, які звільняються з полону, відновлення і фізіологічного, і психологічного. Тому прошу вас підтримати зазначений законопроект, для того щоб питання справедливості було відновлено і для родин загиблих, і для цивільних, звільнених… Будь ласка, до слова запрошується автор поєднаного з цим законопроекту 11531 Гончаренко Олексій Олексійович. Шановні друзі, зараз маємо унікальну можливість реально зробити щось корисне. Є родини, які постраждали від страшної війни найбільше. Це ті, хто віддали своїх дітей, членів своїх родин, ті, хто вже не повернуться, ті, хто безвісти зниклі. І зараз ми з вами можемо виправити декілька дуже важливих моментів. Перше. Дати право на звільнення з лав Збройних Сил тим, чиї неповнорідні брати або сестри загинули під час відсічі російської збройної агресії. Це очевидна річ: в мами двоє синів, обидва служать, не дай боже, один загинув чи зник безвісти, а другий не має права звільнитися, бо вона народила його від іншого чоловіка. Яка різниця? Для мами це два її сини, а то його брат. Коли приймали цей дурнуватий Закон про мобілізацію, я казав з цієї трибуни, там багато помилок, і це була одна з них. Не можна було це голосувати. Давайте зараз це терміново виправляти. Ми вже проголосували мій законопроект щодо дати відстрочку неповнорідним, тепер давайте дамо право на звільнення неповнорідним братам, це дуже важливо. Тепер друга історія. Дуже важливий законопроект, який прибирає оці муки, які люди отримують. Вони приходять в ТЦК і кажуть: там мій батько, не дай боже, зник безвісти, сину відстрочка. А ТЦК каже: подивіться постанову Кабміну, там сказано – рішення суду. Вони, люди, в яких уже зникла безвісти людина, біжать в суд, а суд говорить: ні, ми не можемо такого рішення зробити, бо у вас тут дурня написана. І люди мучаться, і це знущання над людьми. Терміново це виправити. Ну і останнє, це дійсно цивільні, які пройшли полон, да, військові, які пройшли полон. Ми з вами, дякую, колеги, дали їм право, можливість звільнитися з військової служби за бажанням. А цивільних при призиваємо сьогодні, які пройшли полон, – та це ті самі тортури. То давайте це негайно виправимо і дамо й таким цивільним відстрочку. Дякую. Голосуємо! Будь ласка, я запрошую голову Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Завітневича Олександра Михайловича. По двох законопроектах одразу рішення, будь ласка, Олександр Михайлович. І після цього два – за, два – проти, і голосуємо.

Шановні колеги, відповідно до доручення Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки на своєму засіданні 14 листопада 2024 року розглянув внесені народним депутатом України Іриною Фріз та іншими народними депутатами України проект Закону про внесення змін до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо уточнення підстави для надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації жінкам та чоловікам, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях (реєстраційний номер 12104, від 08.10.2024 року). Комітет рекомендує Верховній Раді України: Перше. Включити законопроект реєстраційний номер 12104 до порядку денного дванадцятої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання та за результатами розгляду в першому читанні прийняти його за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету. Шановні колеги, дуже важлива пропозиція комітету, доповнити, дослівно зачитую: "Особи, стосовно яких у визначеному Законом порядку встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, такі особи можуть бути призвані на військову службу за їх згодою". Друге. Запропонувати Верховній Раді України у разі прийняття проекту в цілому доручити комітету під час підготовки тексту прийнятого закону для підпису Головою Верховної Ради України здійснити спільно з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України його техніко-юридичне Дякую за увагу. Дякую, Олександр Михайлович. Шановні колеги, я прошу фракції і групи записатися: два – за, два – проти, для обговорення цього закону, цих законів обох, законопроектів.

чи іншим силам оборони законопроекти дуже важливі винести в зал для того, щоб посилити мобілізацію, ще якусь історію придумати, не перевіривши, а потім ми всі разом посилюємо криміналізацію або вирішили чомусь в першому читанні не призупиняти військову службу у випадку СЗЧ, то ми всі разом потім вихльобуємо. Але чомусь, коли проблеми виникають і вже тривають більше ніж два з половиною року, ми розглядаємо це лише на тисячний день, тисячу перший день великого повномасштабного вторгнення, російсько-української війни. Тому щоразу, коли ми говоримо про те, що давайте приймати швидко і якісно законопроекти, будь ласка, прохання до всіх, в першу чергу фракцій, вичитувати те, що приймається комітетом, і подається Генеральним штабом. І дякую пані Ірині за правильний абсолютно законопроект, для того, щоб люди не мучились і не через судові рішення люди, їхні загиблі, зниклі безвісти попадали в реєстр безвісти зниклих і таким чином отримували відстрочку, а відтак і право на звільнення з лав сил оборони. Абсолютно правильний і логічний законопроект, потребує прийняття в цілому. Кубів Степан Іванович. Ви з місця, да? Будь ласка, включіть з місця.

Включіть, будь ласка, мікрофон Зінкевич Яні. Ну що це таке сьогодні з "Радою"?

Одну секундочку, система "Рада", ви мене чуєте, ви тут? Будь ласка, Яна Вадимівна, 2 хвилини. 10:46:08 ЗІНКЕВИЧ Я.В. Дякую. Ми будемо підтримувати законопроекти 12104 та 11531, в обох законопроектах є автори з фракції "Європейська солідарність". Ці закони допоможуть вирішити проблему надання можливості відстрочки особам, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти, та можливість звільнення з військової служби членам родин, у яких загинули або зникли безвісти неповнорідні брати та сестри. Нарешті вдалось винести ці закони в порядок денний. Але, окрім цього, я б хотіла наголосити про ті проблеми, які досі залишаються у війську: провал мобілізації, відсутність якісного забезпечення дронами, РЕБ, "цукорками", старлінками та іншим, призначення та переведення бійців на непрофільні посади, а віднедавна навіть вузькопрофільних спеціалістів медиків у піхотні підрозділи. На мою думку, при великому дефіциті якісних кадрів, великій чисельності смертності та поранень такі дії є просто неприпустимими. Закликаю військове керівництво звернути увагу на цю проблему і вирішити її. Щодня наші захисники і захисниці віддають найдорожче – життя, і ми маємо робити все, щоб підтримувати їх та їхні родини. Дякую. Дякую. Будь ласка,

про полегшення наших сімей, про те, щоб якусь хоча б радість принести нашим захисникам і їхнім сім'ям. Група "Відновлення України" підтримує один і другий законопроект, вважає їх дуже корисними для держави. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, Німченко Василь Іванович, група "Платформа за життя та мир". Шановні колеги, я погоджуюсь з тим, що хороша ідея закладена в цих законопроектах, разом з тим я хотів би, щоб її проводили через Конституцію, стаття 65 покладає обов'язок на громадян. Якщо ми їх звільняємо, то ми повинні сказати, що ми звільняємо від обов'язків, визначених Конституцією. Ніколи закон не може бути вище норми Конституції. Це перше. Друге. Ви подивіться, пропонується відстрочка. Що таке відстрочка? Загинув брат, загинув батько. Відстрочка – це значить, що на дві неділі, а тоді знову йти з ружьем? Тому я хотів би, щоб коректність дотримувалась, правове визначення. І в цьому, от у цьому змісті законопроекти, на мій погляд, вони не можуть бути прийняті в остаточному вигляді, тому що немає правового визначення і немає, по суті, того предмету, який повинен бути. Скажіть, ті люди, які загинули в Бучі, в Ірпені і по всій Україні, а їхні брати і сестри призиваються? Вони то загинули, тому що війна. Тому це повинно бути визначено. І останнє. Шановні колеги, я не часто прошу слова, але хочу сказати, що може прийшов час все-таки вирішити питання про оголошення визвольної війни. Ми послухали міністра юстиції бувшого, ексміністра, і ми, на сьогоднішній день, всі кажуть, що йде війна, але ніхто її не оголосив. Будь ласка, ще по одній хвилині – Бакунець, Євтушок і Веніславський… Не Євтушок – Івченко, Івченко. Я перепрошую. Бакунець, Івченко і Веніславський. Шановні народні обранці, краще дослухайтеся. Рекомендую вам, оскільки ми перебуваємо у стані війни, спілкуватися з родинами наших героїв, спілкуватися з родинами полонених і спілкуватися з родинами зниклих безвісти. Це найгірший статус. Люди, в родині котрих є сповіщення про зниклий безвісти, вони просто в розпачі. Тому однозначно ми підтримаємо цей закон. І до зниклого безвісти, аби не було більше мобілізації в родині, ще додаємо: померлий, померлий в навчальних центрах, на полігонах, в лікарнях. Нам потрібно підтримати ці родини. Я рекомендую вам, спілкуйтеся з родинами зниклих безвісти. Це однозначно трішечки вас угомонить і ви зрозумієте, який час є надворі поза межами цього залу. Дякую. Будь ласка, Івченко Вадим Євгенович, потім Веніславський Федір Володимирович, і голосуємо. Івченко, "Батьківщина". Шановні колеги, ми третій раз змінюємо Закон про мобілізацію. А чому? Тому що ми не навчилися чути одне одного, чути, коли депутати пропонують правки і в залі ми сидимо всю ніч з проханням, щоб ви до нас дослухались. Сьогодні ми приймаємо закони наших колег депутатів з опозиції Фріз і Гончаренка. Чому? Тому що тоді, коли ми приймали Закон про мобілізацію, ви не чули, ви не чули, про що говорить говорить опозиція. Важливі законопроекти, колеги. І скажу так, ми дали максимально повноважень ТЦК СП. І тут я хочу звернутися до всіх, хто сьогодні займається рекрутингом наших... мобілізацією. Перестаньте робити ходи, які позорять нашу країну. Ми дали вам всі повноваження... Будь ласка, завершальний виступ Веніславський Федір Володимирович, і голосуємо. Будь ласка. 10:53:00 ВЕНІСЛАВСЬКИЙ Ф.В. Шановний пане Голово, шановні колеги, шановні громадяни України! Сьогодні парламент, я переконаний, ухвалить два важливих законопроекти, які підтримуються політичною силою, партією "Слуга народу", які спрямовані на забезпечення справедливості щодо можливості бути непризваним на військову службу під час мобілізації тих громадян України, близькі родичі яких загинули або зникли безвісти, а також інший законопроект, який передбачає можливість звільнення з військової служби також осіб, близькі родичі яких, а саме неповнорідний брат або сестра, загинули. І дуже важливо, що ми відреагуємо цим законопроектом на численні звернення до нашої політичної сили громадян України, які просили надати право на відстрочку від призову тим громадянам України, які були незаконно позбавлені волі країною-агресором на рівні з громадянами України. Політична партія "Слуга народу" підтримує цей законопроект, і я закликаю всіх також його підтримати. Дякую. Дякую. Шановні колеги, ми завершили обговорення цих законопроектів, переходимо до прийняття рішення. Прошу народних депутатів підготуватися. Я почергово буду ставити ці законопроекти. Я ставлю пропозицію прийняти за основу проект Закону про внесення змін до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо уточнення підстави для надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації жінкам та чоловікам, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях (реєстраційний номер 12104). Прошу народних депутатів голосувати.

За-304 Рішення прийнято. По фракціях покажіть. Я ставлю пропозицію прийняти в цілому з урахуванням пропозицій комітету та з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону 12104. Прошу народних депутатів голосувати.

За-304 Рішення прийнято. щодо відновлення права військовослужбовців на звільнення з військової служби під час дії воєнного стану з причин загибелі або зникнення безвісти їх неповнорідних брата чи сестри (реєстраційний номер 11531). Прошу народних депутатів голосувати.

За-307 Рішення прийнято. Я ставлю пропозицію прийняти в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону 11531. Прошу народних депутатів голосувати.

По фракціях покажіть. Обидва закони прийнято в цілому. Шановні колеги… Секундочку, Артур Володимирович, дайте, будь ласка, я завершу, у вас постійно якась нетерплячка. Одну секундочку. Одну секундочку! Обидва закони прийняті в цілому, шановні колеги. Далі у нас три закони йдуть без обговорення. Перед тим, як перейти до цього, я надаю слово з процедури. Будь ласка, Климпуш-Цинцадзе. Тільки з процедури, будь ласка, Іванна Орестівна. Включіть Климпуш-Цинцадзе з місця. Голові Верховної Ради невідкладно підписати ці законопроекти і спрямувати їх до Президента України на підпис, і поставити цю пропозицію на голосування. Шановні колеги, ставлю пропозицію Іванни Орестівни щодо невідкладного підпису цих законопроектів. Секундочку. Одну секундочку. Зупиніть, я не сказав почати голосування. Що робиться сьогодні з "Радою"? Ви можете якось спокійніше бути.

Пропоную доручити Голові Верховної Ради України невідкладно підписати прийняті сьогодні в цілому Верховною Радою законопроекти, попередні два номери, я їх озвучу, 12104 та 11531, та негайно направити Президентові України на підпис. Ставлю цю пропозицію на голосування. Прошу голосувати.

Шановні колеги, шановний пане Голово, подивіться, ми голосуємо достатньо вчасно, щоб ви невідкладно підписали, і за це дякую, ви справді виконуєте цю функцію. Скажіть мені, будь ласка, що нам як парламенту треба зробити, щоб Президент згадав про Конституцію, яка його лімітує на 15 днів підписання законів? Зараз у нас 47... ГОЛОВУЮЧИЙ. Що у вас з процедури по Верховній Раді, будь ласка. ЖЕЛЕЗНЯК Я.І. Я точно говорю зараз з процедури, пробачте. Зараз у нас 47 законів, які були відправлені до пана Президента, які не отримали ані вето, ані технічне вето, ані підпис. Наскільки я пам'ятаю, після цього у нас є можливість самостійно повернути ці закони. Хоча жодного разу в історії України такої процедури на застосовувалось, це теж правда. Тому я дуже прошу вас як Голову парламенту нагадати Президенту про існування законів, Конституції, а також обов'язки підписувати чи ветувати закони. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Бачите, от поки… Все, друзі, досить. У мене прохання таке, поки ми говорили, ми все-таки уточнили, що наступний з обговоренням, а так могли його пролетіти. Дякую Железняку. Шановні колеги, наступний 12066. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо створення та функціонування Єдиного державного реєстру військовослужбовців та до інших законів України щодо удосконалення порядку ведення військового обліку. Я ставлю пропозицію включити його до порядку денного сесії. Прошу голосувати.

За-263 Рішення прийнято. Я ставлю пропозицію розглянути його за скороченою процедурою. Прошу голосувати. За-243 Рішення прийнято. Будь ласка, я запрошую Федієнка Олександра Павловича, і потім два – за, два – проти, і голосуємо.

Шановні колеги, ми всі бачимо і чуємо про багато проблем, пов'язаних з обліком не тільки військовозобов'язаних, а і військовослужбовців. Цей проект вирішує дві основні задачі, критично необхідних ще на вчора. Перша. Це єдиний облік військовослужбовців та прискорення надання їх членам сімей публічних послуг і соціальних пільг, особливо багато плутанини відбувається з обліком в перші місяці повномасштабного вторгнення. Кадровий облік ведеться у військових частинах, багато часу витрачається при необхідності погодження документів з Генеральним штабом, Міністерством оборони, особливо при навчанні та переведеннях. Вчора про це Президент багато разів казав. Міністерство оборони мають довести процес наведення порядку у своїх системах і документах до ста відсотків верифікації інформації про військовозобов'язаних та військових. Найголовніше, що це робиться не для міністерства, а з метою спрощення життя самих військовослужбовців, ветеранів, членів їх сімей, які матимуть можливість користуватися своїми правами та пільгами без стусів додаткових паперів, а лише надавши свій Military ID – єдиний унікальний електронний ідентифікатор, який і буде бігати між системами замість дублювання і множення помилок даних у паперовій формі, які відбуваються між різними міністерствами. публічних адміністративних соціальних послуг військовослужбовцю та членам їх сімей буде здійснюватися з використанням єдиної інформаційної системи у сфері національної безпеки та оборони Міноборони та Державного вебпорталу електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони. Створення єдиної бази даних про військовослужбовців Збройних Сил України та військовослужбовців державного і спеціального транспорту – це початок активної цифровізації. І друге. Передача даних про медогляд. Є електронна система, я вважаю, що з прийняттям цього закону ми приберемо цю найстрашнішу корупційну складову, яка є у вигляді ВЛК. Друзі, прошу підтримати.

Прошу передати слово Олександру Федієнку. вони спочатку хотіли бути в цьому законопроекті, потім вони якось відмовилися. Але при цьому ми домовилися, що вже між першим і другим читанням до цього законопроекту будуть додані всі існуючі військові формування. Тобто, умовно кажучи, якщо якась якась структура, прикордонники, захоче долучитися до цієї бази, вони долучаться або вони можуть створити свою власну базу військовослужбовців і вже з наявними даними відповідних структурних одиниць, що входять відповідно до складу, наприклад, прикордонники, якщо ми кажемо про них, долучитися до єдиної, цієї єдиної платформи. Хочу звернути вашу увагу, що в поданні законопроекту сказано, що даний законопроект буде запроваджено без використання додаткового бюджетного фінансування. Це питання вже погоджено з Міністерством оборони України, яке є одним із співавторів розробки цього законопроекту. Є відповідні донори, які готові долучитися до підтримки створення відповідно цієї бази для того, щоб далі, ще раз хочу наголосити, ми з вами багато чуємо про "Армію+", без цього законопроекту платформа, додаток "Армія+", вони не будуть ефективно працювати. Бо, умовно кажучи, буде той додаток, який якось працює, де якось відбувається якийсь обмін, але все одно десь буде десь буде присутній ручний керований механізм обміну паперами. Тобто, да, військовослужбовець буде заходити через додаток "Армія+", але все одно десь там на виході буде якийсь клерк, який буде отримувати з цієї системи дані, перекладати папірці і знову вносити. Це потрібно прибрати, максимально все автоматизувати для того, щоб повністю виключити людей, які приймають рішення. Це, до речі, як елемент, як я сказав вже... ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Фріз Ірина Василівна, фракція "Європейська солідарність".

Шановні колеги, це вже не перша спроба насправді створити окремий, Єдиний державний реєстр військовослужбовців. І слід зазначити, що "Європейська солідарність" концептуально не виступає проти створення додаткового реєстру. Разом з тим, слід також наголосити, що під керівництвом Олександра Федієнка зазначена редакція є значно кращою, на відміну від того, що намагалися просувати раніше. Разом з тим, до цієї редакції є ряд зауважень, які були викликані аналізом законопроекту, які стосуються деяких питань, що потребують врегулювання до другого читання. перше: зазначений Єдиний державний реєстр військовослужбовців не охоплює, дійсно, всіх військовослужбовців. Олександр Федієнко сказав, що це можна буде доопрацювати до другого читання. Сподіваюсь, що так і буде. Разом з тим, навіть в цій редакції немає, наприклад, військовослужбовців Сил спецоперацій, що також викликає достатньо питань

Третє: проблема захисту даних. Військовим частинам дається 3 місяці для того, щоб вони вже після ухвалення законопроекту відправляли персональні дані військовослужбовців, які невідомо в який спосіб і де будуть зберігатися, поки реєстр буде створюватись. Четверте. 75 років відводиться на збереження персональних даних. Це є порушення міжнародної Конвенції з захисту персональних даних, і тому, з нашої точки зору, не потребує такого строку, який буде встановлено на рівні закону. "Європейська солідарність" долучається до підготовки його до другого читання, в першому утримується. Дякую. Будь ласка, Івченко Вадим Євгенович, фракція "Батьківщина". Колеги, ми створили реєстр військовозобов'язаних, ми прийняли Закон про мобілізацію, ми дали всі можливі правові методи займатися рекрутингом і мобілізацією українців. Я про це сказав минулого разу, що ТЦК СП позорить сьогодні Україну у світі. Оця "бусифікація", яка йде по нашим телеграм-каналам і відео знімають українці, воно тільки дає нам великі мінуси. Є всі правові можливості у ТЦК, і ми це створили законом, якщо потрібно, робіть, будь ласка, підзаконні акти задля того, щоби ми боролися з ухилянтством і люди виконували свій громадянський обов'язок. З приводу реєстру військовослужбовців, у цілому підтримуючи законопроект, "Батьківщина" буде голосувати в першому читанні. Є багато зауважень, про які ми будемо долучатися до роботи під час підготовки законопроекту між першим і другим. А саме, колеги: це реєстр, це наші військовослужбовці, це збереження даних про військовослужбовців, це максимальний захист, це безпосередньо фінансування. А скажіть, будь ласка, нам сьогодні партнери достатньо фінансують амуніцію? Це єдиний кошик у світі, який сьогодні фінансує безпосередньо Збройні Сили України, надання допомоги Україні, надання І мені здається, багато речей, які ми між першим і другим маємо продискутувати, щоб цей реєстр був захищений, щоб кожен військовослужбовець розумів, що "Армія+" працює з переводом в одну й в іншу частину. А з іншої сторони ми маємо розуміти, щоби це не вплинуло на боєготовність Будь ласка, Бобровська Соломія Анатоліївна. Після цього голосуємо. Будь ласка, Соломія. Бобровська Соломія, фракція "Голос". Ви знаєте, дуже правильна ідея насправді і ми про це говоримо вже третій рік, а можливо, хтось уже одинадцятий

діджиталізуємо, це все правильно і логічно, ми до цього теж звикаємо, але фактично у нас мінімум обговорення з акцентом і увагою на захист персональних даних. гарна ідея, гарний проект, але він не виправдовує цих хиб і проблематики, і закладених абсолютних суперечливих моментів, які прописані в законопроекті. Тому на даному етапі ми будемо утримуватися, але підтримуємо саму ідею цього законопроекту. І ще раз хочу наголосити, нам мало хто пояснює про те, коли відбуваються збої в цих програмах, куди далі виходять персональні дані всіх наших військовослужбовців. Тому що, ви знаєте, мені дуже не хочеться читати на сторінках телеграм-каналу або російських ресурсів, наприклад, дані Нацполу про наших так званих ухилянтів, які здійснили СЗЧ, з усіма прізвищами, іменами, адресами, хто куди ходив, які були дані подані і так далі. І мені прикро, що і не завжди звертають увагу правоохоронні органи, думаючи, що Київ цього не побачить. Ні, Київ це бачить. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, ми завершили обговорення цього законопроекту. Переходимо до прийняття рішень. Я прошу народних депутатів зайняти свої місця. Переходимо до прийняття рішення. Шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти за основу проект Закону про внесення змін до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" щодо створення та функціонування Єдиного державного реєстру військовослужбовців та до інших законів України щодо удосконалення порядку ведення військового обліку (реєстраційний номер 12066). Готові голосувати? Я прошу народних депутатів голосувати. За-263 Рішення прийнято. Шановні колеги, далі два закони без обговорення, тому одразу я ставлю на голосування. Шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти за основу з доопрацюванням положень відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України проект Закону про захист персональних даних (реєстраційний номер 8153). Прошу народних депутатів голосувати.

За-272 Рішення прийнято. Одразу наступний законопроект. Це проект Закону про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо посилення захисту прав добросовісного набувача (реєстраційний номер 12089). Я ставлю пропозицію включити його до порядку денного сесії. Прошу народних депутатів голосувати.

За-245 Рішення прийнято. Я ставлю пропозицію прийняти за основу з доопрацюванням положень відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України проект Закону про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо посилення захисту прав добросовісного набувача (реєстраційний номер 12089). Прошу народних депутатів голосувати.

За-246 Рішення прийнято. Будь ласка, з процедури. Це хто у нас? Павлюк. Павлюк, да, будь ласка. Включіть Павлюка, будь ласка. Прошу збільшити строк подачі поправок наполовину, пане Голово. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви вносите пропозицію по щойно прийнятому законопроекту за основу збільшити строк подачі поправок наполовину. Я ставлю пропозицію народного депутата Павлюка. Прошу голосувати.

За-215 Рішення не прийнято. Шановні колеги, наступний законопроект теж без обговорення, це друге читання, 10132 – це проект Закону про статус осіб, постраждалих від сексуального насильства, пов’язаного зі збройною агресією Російської Федерації проти України, та невідкладні проміжні репарації. Ми домовилися, ніхто не буде ставити поправок, тому я одразу ставлю пропозицію прийняти цей законопроект в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками. Прошу народних депутатів голосувати. За-307 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Шановні колеги, наступний законопроект 11423 – це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері національної безпеки і оборони щодо надання допомоги на догоспітальному етапі та здійснення цивільно-військового співробітництва. Ми теж домовлялися без обговорення, але звернувся народний депутат Разумков, замість поправок на підтвердження він просить 5 хвилин виступу, і після цього голосуємо. Будь ласка, Дмитро Олександрович. Дякую, Руслане Олексійовичу. Шановні колеги, якщо влада не буде поважати одна іншу – не страшно, але коли влада не поважає військових – це сором. Вчора в цій залі Президента військові чекали пів години. Це неповага. Депутати до цього звикли і не страшно насправді, а коли військові і ті, хто боронить державу на фронті і в тилу, чекають гаранта, який має зробити так, щоб, мабуть, краще він мав почекати їх, то це велика проблема. Паралельно з цим вчора в залі пролунало багато правильних слів. Вони були прочитані, прочитані з суфлера, прочитані з підкажчика, але, на жаль, вони лише були прочитані, а не зроблені. І, на жаль, вони лунали на 1000 день не війни, а на 1000 день повномасштабного вторгнення. Президент вчора виступав як людина, яка вперше за три роки прийшла і побачила, який безлад твориться, який абсолютно неадекватний бюджет заніс його уряд, який абсолютно неадекватний бюджет вчора проголосувала Верховна Рада України. В цьому бюджеті немає абсолютно тих позицій, які зазначав Президент держави, стоячи на цій трибуні. Він розповідав про дрони. Я хотів би нагадати класні слова, хочеться аплодувати, але є питання, де той мільйон дронів, які обіцяв Президент. Він розповідав, що Найєм, Кубраков, всі інші не зробили те, що мали зробити, – укріпити об'єкти енергетичної інфраструктури. Але скажіть мені, будь ласка, Кубраков чий був улюблений міністр? Не Президента України, який очолював фактично "Велике будівництво", а потім став витрачати мільярди гривень на укриття об'єктів критичної інфраструктури, які сьогодні знищені, і люди знову сидять без світла? Класні слова були про підтримку економіки і про розвиток бізнесу. Це, до речі, було озвучено після того, як Президентом, на жаль, не були виконані обіцянки щодо зменшення податків і збереження їх на тому рівні до кінця війни, плюс щонайменше рік після перемоги. До речі, він досі не підписав Закон про підняття податків. Сподіваюсь, і не підпише. Але тоді виникає питання, як ви збалансуєте бюджет на 2025 рік, в якому вже врахували ці кошти. Далі. Лунало багато речей про те, що треба проводити індексацію пенсій, вона відбудеться, і зарплат вчителям, лікарям, військовим, в березні місяці. А скажіть, будь ласка, що заважало вам відобразити це в бюджеті, в бюджеті, який ви вчора проголосували. Що заважало вам не виділяти 517 мільйонів на Рахункову палату, щоб Голова Рахункової палати не отримувала 120 тисяч? Що вам заважало зменшити видатки на "Єдиний марафон" 1,5 мільярда гривень? Що вам заважало зменшити видатки на інші державні інституції? Що вам заважало встановити обмеження на захмарні зарплати в наглядових радах? Встановити обмеження на зарплати в тих структурах, де сидять наближені до Офісу Президента люди? Звернення Президента про чесну мобілізацію, правда, хотілося аплодувати. Але, на жаль, є проблема, тому що сьогодні ця чесна мобілізація перетворилась на те, що використовує російська пропаганда, показуючи, як людей мобілізують. На жаль, сьогодні відбулося те, що Зеленський розповідав, що цього ніколи не буде, не будуть мобілізувати з 18 років. Так мобілізують з 18 років. Мобілізують з 18 до 25. До речі, ви проголосували монобільшістю, всіма іншими фракціями закон, який не дозволяє проводити мобілізацію людей, які були обмежено придатні, яким сьогодні є 18 років. Але Президент Зеленський досі його не підписав. Сьогодні ви проголосували історію про те, щоб виправити помилку, яку підписав Зеленський, і повнорідні брати і сестри сьогодні мобілізуються. Подивимося, коли він підпише цей закон. Багато інших речей, які вчора класно лунали з цієї трибуни. Але, на жаль, вони не мали б лунати, а вони б мали бути впроваджені Президентом і не перетворювати цю промову на майбутню передвиборчу. Дякую. Шановні колеги, ми завершили обговорення цього законопроекту. Тому, будь ласка, давайте готуємося до голосування. Я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері національної безпеки і оборони щодо надання допомоги на догоспітальному етапі та здійснення цивільно-військового співробітництва (реєстраційний номер 11423). Готові голосувати? Я прошу народних депутатів голосувати. За-307 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Наступний законопроект 12057 теж без обговорення. З процедури? Совсун з процедури, але тільки з процедури. Ну я не знаю, що у нас робиться з "Радою". Нехай не правила Регламенту, але правила доброго тону кажуть, що треба дякувати людям, які долучилися до доброї справи. Пане спікере, всім тим, хто допоміг з прийняттям цього законопроекту в драматичний спосіб в першому читанні, я хочу подякувати. Це все, що я хотіла сказати. Дякую за прийняття цього закону. Дякую. Шановні колеги, 12057 ми теж без обговорення. Це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державну прикордонну службу". Я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державну прикордонну службу України" (реєстраційний номер 12057). Прошу народних депутатів голосувати. За-305 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Шановні колеги, наступний законопроект 10273. Це проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування Національної системи конфіденційного зв'язку та Національної електронної комунікаційної мережі. Ми теж домовлялися без обговорення, водночас народний депутат Разумков – з місця, до 3 хвилин виступ, і голосуємо. Будь ласка, Дмитро Олександрович. Дякую. Шановні колеги, я хотів би підняти ще одну важливу тему – це питання тих, хто сьогодні залишається за межами нашої держави. І вчора під час виступу Президент сказав, що ми маємо зробити все для того, щоб повернути дітей, які знаходяться за межами нашої країни, які мають повернутися потім в Україну і її відродити, відновити і зробити успішною державою, і це наше майбутнє, це частина нашого майбутнього. Але я під час виступу Президента не почув, а що ж склалося так, що люди, які роблять все для того, щоб батьки цих дітей ніколи не повернулися в Україну, сьогодні займають такі поважні посади, як міністр закордонних справ. Я хотів би нагадати, що саме пан Андрій Сибіга, який був заступником Керівника Офісу Президента, після цього став першим заступником міністра закордонних справ, а зараз є міністром закордонних справ, несе персональну відповідальність за те, що людям заблокували консульські послуги за кодоном. Про що це говорить? Це говорить про те, що діюча влада робить все для того, щоб вони не повернулися в Україну, для того, щоб вони поздавали паспорти. І, до речі, тут сидять деякі народні депутати, хай господь простить, які пропонують їм поздавати паспорти і поїхати з держави. Хотілося б рекомендувати цим геніям, щоб вони поздавали мандат, паспорт, а на тисячу Зеленського купили собі на залізницю квиток і поїхали кудись за межі нашої країни. Це було б краще і для парламенту, і для людей, і для майбутнього нашої з вами держави. Тому, якщо ми говоримо чесно і говоримо про те, як має будуватися держава, то ми не маємо видавати плани кожного тижня, які просто залишаються гарними словами, дійсно, гарними, гарно прочитаними. Ми маємо говорити правду і презентувати реальні плани: плани боротьби з корупцією, плани розвитку українського бізнесу, а не роздача надр закордонним партнерам; плани повернення людей, а не лише обіцянки і видача наказів про блокування консульських послуг; плани про підняття зарплат військовим, медикам і вчителям, а не те, що заблоковано в цьому бюджеті і жодного підняття на наступний рік немає; плани про створення обороноздатного комплексу для нашої держави, який буде виробляти дрони, снаряди тощо, а не на 1000-й день повномасштабної війни обіцяти, що ми це зробимо. Обіцянок для людей Дякую. Шановні колеги, ми завершили обговорення. Тому я ставлю пропозицію, шановні колеги, прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування Національної системи конфіденційного зв'язку та Національної електронної комунікаційної мережі (реєстраційний номер 10273). Прошу народних депутатів голосувати.

два дуже важливі законопроекти, щоб виправити несправедливості по неповнорідним, по цивільним полоненим, по безвісти зниклим. Є ще одна тема, яка абсолютно така ж сама, мова йде про чоловіків, у яких є дитина-інвалід віком до 18 років. Вони мають відстрочку сьогодні по Закону про мобілізацію, але вони не мають права на звільнення з військової служби після прийняття мобілізаційного законопроекту, це абсолютно один в один ситуація, як тільки що ми з вами проголосували. Шановні колеги, я прошу вас проголосувати і прошу вас поставити на голосування: доручити Комітету з нацбезпеки і оборони невідкладно розглянути законопроект 11408. Дякую, пане Голово. ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ставлю пропозицію народного депутата Гончаренка. Прошу голосувати.

За-241 Рішення прийнято. Шановні колеги, далі рухаємося. Наступний законопроект 10256. Це проект Закону про облік осіб, життю та здоров’ю яких

Включіть, будь ласка, Ірину Никорак з місця. Я попрошу представників "Ради" після завершення засідання зайдіть до мене. Дякую. Будь ласка, Ірина Никорак. Шановний пане Голово, я дуже прошу поставити на врахування мою поправку номер 121. Зміст цієї поправки доволі простий, очевидний і абсолютно аргументований. Пропонується реєстр постраждалих осіб, в тому числі незаконно депортованих дітей, вести та адмініструвати не тільки за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги, а і за рахунок коштів державного бюджету інших джерел, не заборонених законодавством. Бо сьогодні така допомога є, а завтра її може не бути, і це в свою чергу може ускладнити процес отримання постраждалими особами відповідних виплат та компенсацій. Дякую і прошу колег підтримати. Яка позиція комітету по цій поправці? 11:31:53 ЦИБА Т.В. Колеги, дивіться, ми розглянули цю правку, але на даний момент вона не має сенсу, тому що у нас в прикінцевих положеннях це вже прописано. Ми пропонуємо, щоб створення цього реєстру нам змогли профінансувати наші партнери, а от ведення, дійсно, з державного бюджету, і воно враховано, воно як би частково враховано. Дякую. Шановні колеги, 121 поправка авторства Никорак. Вона комітетом відхилена. Ви почули позицію і автора, і комітету. Тому я ставлю пропозицію Никорак на врахування, поправку Никорак 121 на врахування. Прошу голосувати.

За-150 Рішення не прийнято. Будь ласка, 2 хвилини – Цимбалюк. Михайло Цимбалюк "Батьківщина". Шановний головуючий, шановна доповідач, колеги! Насправді законопроект потрібний. Ми про це дискутували неодноразово в комітеті на засіданні і на робочій групі, але до другого читанні він дещо змінився, хоча сутність його залишається. Я не знаю, у майбутньому нам, напевно, прийдеться все-таки його удосконалювати, бо законопроект мав основну ідею: створити реєстр, державний реєстр всіх осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації. В результаті до другого читання виходить, є дві системи обліку, пропонується цим законопроектом: один – це реєстр відомостей щодо дітей, депортованих або примусово переміщених у зв'язку з російською агресією, і система обліку інформації про шкоду, завдання особисто немайнових прав фізичних осіб внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Чи будуть ефективно працювати ці два реєстри, час покаже. Але щоби не було взаємних однакових даних, тут потрібно, мабуть, ще буде попрацювати в майбутньому. Наступне. Я думаю, що народні депутати підтримають у другому читанні і в цілому цей законопроект. Фракція "Батьківщина" буде голосувати, не дивлячись на те, що деякі правки наші не враховані. Вони стосувалися це реального відшкодування нанесених збитків особам, які будуть внесені до цих реєстрів. Через те потрібно підготувати, і це звернення до Кабінету Міністрів, наступний законопроект, де буде чітко сказано що стосується відшкодування нанесених збитків особам, які в реєстрі, мається на увазі неповнолітніх дітей, і наступне щодо інших нанесення збитків ... Дякую. Шановні колеги, ми завершили обговорення цього закону. Я прошу зайняти місця, голосуємо. Шановні друзі, я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про облік осіб, життю та здоров'ю яких завдано шкоди внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України (реєстраційний номер 10256). Готові голосувати? Я прошу народних депутатів голосувати.

За-297 Покажіть по фракціях. Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Наступний законопроект без обговорення теж. Секундочку, давайте ми... З процедури – Лозинський, будь ласка. Що у вас?

Це законопроект президентський, невідкладний, щодо позбавлення державних нагород. Я прошу вас зараз змінити черговість порядку денного і розглянути зараз цей законопроект. А ви впевнені, що ви зараз вклинилися? Чи, може, після цього ви оголосите цю пропозицію?

Він без обговорення. Це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо особливостей складання кваліфікаційного іспиту. Я ставлю пропозицію прийняти цей законопроект в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками. Прошу народних депутатів голосувати.

За-256 Рішення прийнято. Шановні колеги, далі 10249. Це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі. Я запрошую голову підкомітету Скрипку Тетяну Василівну. Шановні колеги, в мене інформація, що будуть якісь поправки. Чи голосуємо одразу? Не буде, голосуємо одразу. Все, шановні колеги. Я ставлю пропозицію прийняти в другому та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону реєстраційний номер 10249. Прошу народних депутатів голосувати.

За-285 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. По фракціях покажіть, будь ласка. Я бачу, Мотовиловець піднімає руку. Будь ласка, з процедури, Андрій Вікторович. Ми просимо змінити порядок розгляду: перейти до питання 11410. Ми просимо кожну фракцію та групу підтримати це перенесення. В цьому законі – це друге читання, – буде поставлена одна правка на підтвердження нам треба зібрати на неї 226 голосів. Ми просимо всю залу про підтримку і голосування за цей закон, це закон Президента України. Дякую. Я ставлю пропозицію Мотовиловця змінити порядок, черговість розгляду питань порядку денного і перейти зараз до законопроекту 11410. Прошу народних депутатів голосувати. За-254 Рішення прийнято. Тому, шановні колеги, я оголошую, що ми переходимо до проекту Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора чи вчинення інших протиправних дій проти України (реєстраційний номер 11410). Я запрошую на трибуну голову Комітету з питань правоохоронної діяльності Іонушаса Сергія Костянтиновича. Будь ласка, Сергій Костянтинович. Я так розумію, що буде поправка якась, так? Який номер? А хто буде ставити її? Секундочку. Шановні колеги, значить, буде одна поправка і замість п'яти поправок Разумков виступ буде мати 3 хвилини. Будь ласка, номер поправки тільки мені скажіть ще раз. І у вас буде, да? І Мамка буде ще? Добре. Секундочку. Будь ласка, Роман Лозинський. Тільки починайте з номера поправки. Добре. Шановні колеги, давайте почнемо з поправки. 286-а, хто її ставить? Будь ласка, Герасимов. Шановні колеги, 286 правка, прошу всіх колег підтримати, стосується того, що цей закон дійсно запрацює виключно на позбавлення державних нагород, почесних звань і так далі, і так далі, і так далі, і не буде застосовувати санкції відносно всіх громадян України, грубо кажучи, від трусів до носків. Щиро вам дякую. Прошу підтримки цієї правки. Дякую. Будь ласка, позиція комітету. Єдине, Герасимов не є автором поправки, а Юрчишин підтримує те, що сказав Герасимов, бо Юрчишин є автором поправки. Все. Дякую. Він зараз скаже. Будь ласка, позиція комітету. 11:42:00 ІОНУШАС С.К. Шановні колеги, попередньо ми розглядали цю правку, дійсно, закон не буде розповсюджуватись на інші санкції. Дана правка, скажемо так, більш детально прописує цю процедуру, тому комітет її відхилив, але зал… Я особисто як народний депутат зараз буду підтримувати. Юрчишин, будь ласка. Зараз включать, там трошки проблеми є. Будь ласка, включіть Юрчишину. А, інший Юрчишин. Включіть Ярославу Романовичу Юрчишину. 11:43:02 ЮРЧИШИН Я.Р. Дуже дякую. Дякую, власне, голові комітету за конструктивний підхід. Прошу підтримати цю правку. Шановні колеги, 286 поправка авторства Юрчишина і колег. Вона комітетом відхилена, водночас автори просять поставити її на врахування. Позицію комітету ви почули. Ставлю 286 поправку на врахування. Прошу народних депутатів голосувати. За-269 Рішення прийнято. Шановні колеги… І після цього 3 хвилини – Разумков ще, виступ, і голосуємо. А, 2 хвилини буде Лозинський і буде Мамка, і голосуємо. Разумков – 3 хвилини, Лозинський – 2 хвилини, Мамка, скажете, скільки у вас поправок. Покажіть пальчиком, Мамка, скільки у вас поправок. Одна хвилина. Дякую.

Колеги, Рада голосує за все, що треба і не треба. І якщо подивитися на порядок денний засідань Верховної Ради, у нас є все, що завгодно, крім того, що дійсно турбує людей і дійсно турбує тих, хто захищає нашу державу сьогодні на фронті. Це демобілізація. Скажіть, будь ласка, в цьому залі всі пам'ятають, що коли приймався недолугий Закон про мобілізацію і ви дали 227 голосів за те, щоб у людей забрати демобілізацію, ви всі пообіцяли разом з вашим урядом, Президент це розповідав, що через вісім місяців буде Закон про демобілізацію. Де він? У мене питання до Кабміну, до Президента як до Верховного Головнокомандувача, до профільного комітету: де демобілізація, яку ви пообіцяли людям? Коли я і мої колеги з "Розумної політики" розповідали, що ваш закон – це сміття, ви тут хіхікали. Можете зараз піти і запитати у військових, які боронять державу, аж до чого призвело те, що немає демобілізації, що сьогодні відбувається з поповненням, яке не хоче дуже часто потрапляти до лав Збройних Сил України. І ми це бачимо, бачимо, на жаль, і через російську пропаганду. А це чому? Тому що ви не даєте граничних термінів, коли люди зможуть повернутися додому. Ви не дали їм ротації, до речі, наші правки "Розумної політики" щодо ротації також були в Законі про мобілізацію. На щастя, нам вдалося побороти абсолютну безглуздість або злочин, який ви запхали в Закон про мобілізацію про 18 років. І це є підтвердження Генерального штабу і Міністерства оборони, подивіться засідання комітету. Я пам'ятаю, що потім Президент розповідав, що це все брехня, так не відповідає дійсності, але хотілося почути тоді позицію Президента, а що зараз відбувається з мобілізацією 18-річних, які раніше були обмежено придатними? А скажіть мені, будь ласка, що відбувається з відпустками, що відбувається з наповненням? Де ті 14 бригад, які стояли в тилу, за словами Президента, повністю готові до захисту батьківщини і обороноздатності нашої держави? Їм просто не вистачало техніки. Ті, хто їздять на фронт і спілкуються з військовими, знають, техніки дійсно мало, але катастрофічно не вистачає сьогодні людей. І якщо ви далі будете їм брехати і розповідати про те, що демобілізація буде через 8, через 10, через 28, через 100 років, тоді вони взагалі зневіряться і в вас і в те, що вони сьогодні роблять. Це величезна проблема, коли влада бреше захисникам прямо в очі. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Лозинський – 2 хвилини, потім Мамка – 2 хвилини, потім Крулько ще буде – 2 хвилини, і голосуємо. Будь ласка, Лозинський – 2 хвилини. Колеги, я хочу зараз звернути вашу увагу на те, що відповідальність за те, що зараз державними нагородами досі володіє зрадник-"єдинорос" Однораленко, який представник псевдопарламенту "ДНР", зрадник, який в кримській окупаційній адміністрації, Баталін, інші зрадники України досі носять це звання, і відповідальність за цю ганьбу несе наш парламент. В 2021 році я зареєстрував законопроект 6163, який мав припинити цю ганьбу. Коли наші сили безпеки і оборони в квітні 22-го року відбили ворога, наш парламент конституційною більшістю в 362 голоси підтримав цей законопроект і сказав: годі, забрати всі державні нагороди і виплати, кошти в тих, хто зрадив нашу країну, аби в пантеоні героїв поруч з "Да Вінчі", "Редісом" та тисячами інших наших героїв більше ніколи не було зрадників і тих, хто підтримав ворога. Натомість, що відбулось? Законопроект мого авторства з колегами був заблокований в цьому парламенті, і з'явився невідкладний Президента. Чудово, супер, голосуємо! Наша фракція буде підтримувати цей законопроект цей законопроект. Ми будемо голосувати за, тому що нам неважливо, чиє авторство законопроекту. Але ганьба полягає саме в тому, що тут ці рішення мають прийматися миттєво. Тут такі рішення мають прийматися незалежно від автора, незалежно від фракції, незалежно від групи. І вже в 2022 році цей парламент, після того як прийняв 362 голоси законопроект про позбавлення нагород, за два тижні міг проголосувати його. Ще два роки ганьби. Зараз її потрібно припинити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Мамка Григорій Миколайович – 2 хвилини. Шановні колеги, хочу звернути увагу, дуже погано, коли політик розслідує кримінальні провадження не маючи на те повноважень. Хочу звернути увагу, коли у фейсбуці розслідуються ті чи інші події. Я хотів би все-таки звернути на закон увагу, і парламент своїм голосуванням повинен дати реальні законні механізми, як повинні виконуватись ті чи інші речі в державі. Позбавлення нагород по рішенню внесення по санкціях, це яке покарання – основне чи додаткове? На це відповіді питання до цього часу ніхто не дав. Перше. Якщо механізм, є рішення суду – позбавлення волі, а додаткове покарання – позбавлення нагород, це зрозумілий механізм, тому що є основне покарання. Запровадження санкцій, які мають термін, визначений термін законом, - це основне покарання чи ні? Ні, не основне. Так позбавлення санкцій постійно не може існувати з неосновним неосновним покаранням додатковим. Почуйте. Механізми повинні бути в державі. Але повинен хтось розслідувати, дати висновок, після цього прийняття рішення. Ми покладаємо цю опцію на РНБО. Покажіть мені, будь ласка, а РНБО, що, дійсно, правоохоронний орган? Чи мають стадію розслідування? Чи дослідження доказів? Немає такої стадії. Хочу звернути увагу про те, що всі закони повинні бути законами, які повинні дотримуватись всіх основних законів і критеріїв, і логіки, логіки, яка повинна мати пояснення. Дякую. Будь ласка, завершальний виступ від Крулька Івана Івановича і голосуємо. 2 хвилини, Крулько. 11:51:45 КРУЛЬКО І.І. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Фракція "Батьківщина" буде голосувати за цей законопроект. Але дуже хотілося, щоб його прийняття щодо позбавлення нагород зрадників України, тих, які працюють на державу-агресора, через суд – це все правильно. Але я пропоную, щоб був створений механізм перевірки і аудиту усіх тих, хто були нагороджені державними нагородами, користуються до сьогоднішнього дня пільгами різними, які працювали проти України впродовж усіх років незалежності нашої держави, які знищували внутрішню основу української безпеки і оборони, і працювали, по суті, на Кремль і на Москву. Ось цих всіх осіб треба перевірити і не просто в момент якогось кримінального провадження позбавити нагород, а через відповідний аудит всіх тих, які завдали Україні шкоди, вони мають бути позбавлені будь-яких пільг, якими вони до сьогоднішнього дня користуються в Україні. А законопроект я пропоную проголосувати, і фракція "Батьківщина" за нього буде в повному складі голосувати за. Дякую. Шановні колеги, будь ласка, переходимо до прийняття рішення. Займіть свої місця. Займіть місця, переходимо до прийняття рішення. Я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора чи вчинення інших протиправних дій проти України (реєстраційний номер 11410). Готові голосувати? Ставлю пропозицію голосувати.

За-283 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Вітаю, колеги. Далі йдемо. Наступний законопроект 11493 – це проект Закону це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби" щодо особливостей державної реєстрації лікарських засобів, які можуть закуповуватися особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я. Я ставлю пропозицію включити цей законопроект до порядку денного сесії. Прошу народних депутатів голосувати.

За-269 Рішення прийнято. Я ставлю пропозицію розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу голосувати. За-222 Рішення прийнято. Я запрошую до слова міністра охорони здоров'я України Ляшка Віктора Кириловича. Будь ласка. Бажаю здоров'я, народні депутати! Сьогодні ви розглядаєте важливий законопроект, мета якого зробити так, аби кошти, які виділяє держава для закупівлі ліків, використовувались ще більш ефективно, що в розумінні лікарів означає ще більше якісних ліків для українців. Як цього досягти? Відповідь нам підказують цифри. Як визнаєте, вже шість років централізовані закупівлі в медичній сфері здійснює окрема закупівельна агенція "Медичні закупівлі України". Команді вдалося дійсно трансформаційні процеси реалізувати і через них реалізувати чимало важливих ініціатив. На практиці доводимо, що прозорі і чесні закупівлі можливі, навіть коли йдеться про галузь, яка має… мала не найкращу в цьому сенсі репутацію. І такі прозорі закупівлі є результатом і реальним шляхом до економії державних коштів і якісного забезпечення ліками держави. Вже цього року, провівши закупівлі на понад 4 мільярди гривень, нам вдалося зекономити 788 мільйонів гривень, які відразу переформатували і були пущені на закупівлю ліків для дітей з онкологічними хворобами, пацієнтів з муковісцидозом, гепатитами, а також для лікування дорослих з гемофілією і онкологією. Що сприяє таким результатам? Відповідь проста: конкуренція. Саме розширення конкуренції дозволяє суттєво заощаджувати бюджетні кошти і забезпечувати людей якісними препаратами. Тому маємо усувати бюрократичні перепони, які стоять на цьому шляху і не дозволяють нам рухатися вперед. Тому у сьогоднішньому законопроекті ми хочемо, щоб процедура, яка передбачає можливість закупівлі ліків без реєстрації в Україні централізованою закупівельною агенцією, поширювалася і на ліки, які включені до бази даних лікарських засобів, що мають закуповуватися в рамках надзвичайного плану Президента США з надання допомоги боротьби з ВІЛ PEРFAR або включені до переліків, прекваліфікованих Всесвітньою організацією… Дякую. Будь ласка, я запрошую до слова Радуцького Михайла Борисовича, позиція комітету, коротко. Будь ласка, Михайло Борисович. Колеги, метою законопроекту є підвищення доступу пацієнтів до лікарських засобів, які закуповуються за бюджетні кошти державним підприємством "Медичні закупівлі України" для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я. Це надзвичайно актуальне питання, оскільки лікарські засоби, що застосовуються, закуповуються ДП "Медзакупівлі", є критично необхідними для населення. А тому важливо забезпечити широку конкуренцію, зокрема, зокрема, шляхом мотивації фармвиробників до виходу на український ринок через застосування спрощених процедур реєстрації ліків. Вказані пропозиції покращать доступ пацієнтів до життєво необхідних ліків та дозволять їх закуповувати за нижчими цінами. За результатами розгляду законопроекту, комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти проект Закону реєстраційний номер 11493 за основу з урахуванням необхідності внесення змін до інших до інших структурних частин законів та/або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні. Відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України. Колеги, дуже прошу підтримати пропозицію комітету і уряду. Будь ласка, колеги, прошу записатись: два – за, два – проти від фракцій і груп для обговорення цього питання. Прошу передати слово Яні Зінкевич. Дякую. Протягом останніх років Міністерство охорони здоров'я України реалізовує закупівлі лікарських засобів із залученням особи, уповноваженої на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я. Функціонування ДП "Медичні закупівлі України" як стратегічної закупівельної організації на національному рівні забезпечує ефективні закупівлі лікарських засобів за кошти державного бюджету, застосовуючи при цьому провідні практики та механізми. Оскільки лікарські засоби, що закуповуються ДП "Медзакупівлі України", є пріоритетними для населення, важливо забезпечити широку конкуренцію, зокрема шляхом мотивації фармацевтичних виробів їхніх представників до виходу на український ринок із застосуванням спрощених процедур державної реєстрації лікарських засобів. Так, запропоновані законопроектом зміни до статті 91 покликані вирішити ряд практичних питань, пов'язаних з державною реєстрацією лікарських засобів за спрощеними процедурами, забезпечити розширення доступу пацієнтів до лікарських засобів, що можуть закуповуватись ДП "Медичні закупівлі України" за кошти державного бюджету в рамках виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я, а також створити правові передумови для наявності в Україні та безперервності застосування таких лікарських засобів. Ми будемо підтримувати даний законопроект. Стефанишина, будь ласка. не вистачило голосів, і другий раз ще щось нам завадило. Я дуже вас прошу звернути увагу, це законопроект важливий, він стосується доступу до ліків. Сьогодні українців витрачають половину свого бюджету на харчі і ліки, а кожна п'ята родина у нас не може дозволити собі купити життєво важливі ліки. Ми як парламент маємо робити все, щоб держава могла забезпечити українців сьогодні життєво важливими ліками. Спрощена реєстрація для ліків, які сьогодні перевірені Всесвітньою організацією охорони здоров'я, американським урядом, це важливий момент сьогодні для закупівлі ліків державним підприємством "Медичні закупівлі України". Ми будемо підтримувати цей законопроект. Я дуже прошу всіх мобілізуватися і дати ту кількість голосів, яка потрібна. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Бурміч Анатолій Петрович, депутатська група "Відновлення України". Шановний Голово, шановні колеги! Дійсно, законопроект дуже цікавий. І що таке реєстрація ліків? Це не тільки те, щоб допустити, щоб ці ліки дійсно лікували, а це ще і захист внутрішнього ринку. Звичайно, що ми можемо все закуповувати, не тільки ліки, а і хліб, і масло, і все-все-все інше. Я хочу нагадати, що в країнах, в яких немає своєї фармацевтичної галузі, вони так і роблять, закупляють усі ліки. У мене велике питання, і, звичайно, ми цей законопроект у першому читанні підтримуємо, але в мене велике питання до комітету, щоб вони між першим і другим читанням зустрілися з нашими фармацевтичними підприємствами і поговорили з ними, тому що з таким підходом, що все закуповувати, то у нас власного виробництва не буде. Тому тут дуже тонка грань. Для ліків, яких дійсно у нас немає і немає перспектив їх виробляти, так, треба закуповувати, а ті ліки, які ми можемо самі випускати, то необхідно їх випускати нам, і ставити… не робити пільги для знищення у нас на внутрішньому ринку конкурентів наших власних. Група "Відновлення України" підтримує в першому читанні цей законопроект, а до другого пропонує провести такі зустрічі з фармацевтами. Дякую.

Вітаю, друзі! Дійсно, комітет завжди знаходиться в досить тісній співпраці із виробниками, і цим ми не можемо Друзі, це дуже потрібний закон, він зараз дуже на часі, тому прошу підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, ще хто? Констанкевич Ірина Мирославівна, будь ласка. Ірина Констанкевич, Волинь. Шановне товариство, я прошу підтримати даний законопроект, тому що його уже давно чекають багато хворих, які потребують сучасних ліків. Це вкрай важливо особливо в час війни, особливо тоді, коли ми не можемо власною фармацевтичною індустрією заповнити ті потреби, які потрібні лікарям і хворим. Нам потрібно для орфанних, нам потрібно рідкісних захворювань, які, на жаль, наша індустрія не виробляє. Тому голосуємо на підтримку даного законопроекту. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Завершальний виступ, Юлія Володимирівна Тимошенко, і голосуємо. Будь ласка, Юлія Володимирівна. На жаль, одна хвилина. Шановні друзі, ми провели таку маленьку експертизу, які ціни на ліки в аптеках. Там в два-три рази вищі ціни...

так ми перевірили ціни в аптеках, і виявилося, що на самі такі популярні препарати в два-три рази ціни вище ніж в європейських аптеках. Це просто треш, ну, знаєте, вже гірше нема куди. І саме тому я хочу вам повідомити, що цей законопроект, який зараз голосується, ми хочемо зробити базовим для того, щоби демонополізувати ринок, тому що там два дистриб'ютори мають 90 відсотків ринку і вони повністю диктують ціни. Ми розширили спектр дії нашої ТСК, яку я очолюю, і взяли це питання в роботу. В четвер буде перше засідання ТСК, і ми будемо п'ять ключових параметрів вносити в цей законопроект, за який ми зараз будемо голосувати. І ми переконані, що, якщо це стане реальністю, ми поставимо ціни в аптеках на місце. І я дуже прошу проголосувати за цей законопроект, щоб він був базою для того, щоб ми могли реформувати ринок фармацевтичний. Дякую. вельмишановні колеги, переходимо до голосування. Я ставлю пропозицію прийняти за основу з доопрацюванням положень відповідно до частини першої статті 116 Регламенту проект Закону про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби" щодо особливостей державної реєстрації лікарських засобів, які можуть закуповуватися особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я (реєстраційний номер Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

11410 теж невідкладне підписання проголосувати, щоб у нас процес пішов активніше. Пропоную доручити Голові Верховної Ради України невідкладно підписати прийнятий сьогодні в цілому Верховною Радою України законопроект, а саме номер 11410, та негайно направити його Президентові України. Ставлю на голосування цю пропозицію. За-262 Рішення прийнято. По фракціях. Шановні колеги, звернулися дві фракції з перервою з заміною на виступ, 3 хвилини: фракція "Слуга народу" і фракція "Голос". Будь ласка.

Колеги, багато хто сьогодні підходив, запитував: а що ж на цих худі? На цих худі написано: "100 років Українському радіо". Це найстаріший український мовник. Прошу оплески для найстарішого українського мовника. (Оплески) З 16 листопада 1924 року Українське радіо безперервно мовить в ефірі, не зупинялось ні на хвилину ні під час Другої світової війни, ні під час майже 11 років війни Росії проти України. І особливу роль Українське радіо відіграло для інформаційної безпеки, люди слухали і слухають і на окупованих територіях Українське радіо, і слухали під час лютого-березня про евакуаційні потяги. Дякуємо Українському радіо. прифронтових територіях. І величезна подяка нашому Українському радіо, вітаємо його з першим століттям, будемо сподіватися, що століть буде ще багато. І подяка за роботу, яку здійснював і здійснює наш суспільний мовник. Українське радіо – найстаріший не тільки в Україні мовник, це один із найстаріших мовників у світі: в 23-му році – ВВС, в 24-му році – Українське радіо. І ми вітаємо Українське радіо як скарбника історичної пам'яті, культурної пам'яті і тих, хто транслює на майбутнє цей спадок. Дякуємо. Друзі, я пам'ятаю, коли у 88-му році я, працюючи на Українському радіо у Львові, вперше запускав в ефір рок-оперу Final Cut, яка тоді була заборонена в Радянському Союзі, і мені доводилося перекладати, писати ручкою текст "ми за мир, ми за мир", ставити печатку в цензурі і пускати це в ефір. Сьогодні нічого цього немає. Але цензура є. Мене в цій футболці охоронець держслужби не пропускав в зал, тому що ці слова, на його думку, можуть когось образити. Ми переможемо цензуру всюди. Я хочу подякувати всім працівникам Українського радіо, всім нашим колегам прекрасним журналістам, які несуть слово правди незалежно… на все, що відбувається, і на атаки ворога, і допомагають нам перемогти. Дякуємо. Шановні друзі, 100 років тому Україна на весь світ заговорила своєю мовою про Україну. І голос України буде звучати ще і 100, і 200, і 300 років, і ніхто цього не зупинить!

Дякую, шановні колеги. Також доєднуюся до привітання нашого прекрасного Українського радіо з першим віковим ювілеєм. Дякую, шановні колеги. Рухаємося далі. Наступний законопроект 9363. Це проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо цифровізації виконавчого провадження. Я ставлю пропозицію розглянути цей законопроект за скороченою процедурою. Прошу голосувати.

За-214 Рішення прийнято. Будь ласка, я запрошую заступника міністра юстиції Банчука Олександра Анатолійовича. Доброго дня, шановний Руслан Олексійович, шановні народні депутати. Вашій увазі представляється законопроект, підготовлений Міністерством юстиції, поданий Кабінетом Міністрів як суб'єктом законодавчої ініціативи, номер 9363. І цей законопроект стосується того, щоб збільшити рівень цифровізації виконавчого провадження. Чому це важливо? Тому що наше бачення полягає в тому, що у випадку, якщо у нас буде належний рівень цифровізації цього процесу, це буде означати більший рівень виконання судових рішень. Це означатиме, що ми будемо виконувати відповідні вимоги Конституції щодо обов'язковості судових рішень. Це з одного боку. З іншого боку, дуже важливо, що ми також гарантуємо, що боржник, якого є невеликі суми, наприклад, штрафів, він у випадку сплати цього виду невеликого штрафу він буде автоматично виключатися з Єдиного реєстру боржників, тому що наразі чинні закони "Про виконавче провадження", про... інші закони, які ми пропонуємо змінити, банк і банківську діяльність, "Про нотаріат", про державну реєстрацію юридичних осіб, про державну реєстрацію прав на нерухоме майно, вони передбачають необхідність відповідних письмових письмових рішень, наприклад, державного чи приватного виконавця. Цей законопроект передбачає те, що ми автоматизуємо цей процес і пришвидшуємо це. Тому цей законопроект, він як в інтересах як в інтересах кредиторів, але також він і гарантуватиме інтереси боржників, які мають невеликі штрафи, і ми будемо полегшувати їхнє життя. Цей законопроект передбачений як планом законопроектних робіт Верховної Ради на цей рік, також він є передбачений планом підтримки України з боку Європейського Союзу Ukraine І нам необхідно ухвалити цей закон далі, щоб на підставі положень цього закону ми могли розробляти технологічні рішення. І дуже важливо, ми передбачаємо, що ці технічні зміни ми будемо здійснювати без додаткових витрат з державного бюджету. Тому прошу підтримати цей законопроект. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, я запрошую заступника голови Комітету з питань правової політики Божика Валерія Івановича. Будь ласка, позиція комітету. Шановний головуючий, шановні колеги! Комітет з питань правової політики на своєму засіданні розглянув поданий Кабміном вищевказаний проект Закону щодо цифровізації виконавчого провадження (9363). Цим законопроектом задекларовано підвищення ефективності примусового виконання судових рішень. Комітетом опрацьовано його. І дійсно, він пропонує запровадження автоматизованої взаємодії між реєстром боржників та іншими реєстрами з метою недопущення відчуження майна та розширення функціоналу автоматичної системи виконавчого провадження щодо взаємодії з держорганами, банками, установами і інші пропозиції. Члени комітету погоджуються, що ці запропоновані ініціативи дозволять оптимізувати окремі стадії виконавчого провадження і терміни вчинення Враховуючи це, Комітет з питань правової політики вирішив рекомендувати Верховній Раді проект Закону щодо цифровізації виконавчого провадження (9363), поданий Кабміном, за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу. Також звернутися до Голови Верховної Ради з пропозицією оголосити на пленарному засіданні відповідно до частини першої статті 116 Регламенту про необхідність внесення пропозицій і поправок щодо виправлень, уточнень, усунення помилок і суперечностей в тексті закону. Прошу колег підтримати висновок комітету. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам, Валерій Іванович. Будь ласка, я прошу фракції і групи записатися: два – за, два – проти для обговорення цього законопроекту.

Шановні колеги, цей законопроект про виправлення попередніх помилок, про виключення людського фактору, коли мова йде про боржників, що сплачують борг, і автоматично, без корупції, без тиску, без шантажу, без бюрократії виключаються з реєстру боржників. Власне, ми цей законопроект підтримуємо. Нагадаю, Президент Зеленський у своєму щорічному посланні говорив про цифровізацію як інклюзію, і це правильно. Але я хочу звернути вашу увагу на неприпустимі речі інші, які прозвучали в годинному виступі Зеленського у Верховній Раді, коли 30 раз згадувалося про 1000 днів війни. Це повторення російських наративів. З 2014 року Путін розповідав про "зеленых человечков" в Криму, про те, что нас там нет, і нам приходилось докладати надзусиль, аби донести світові, що це Росія захопила Крим, що це Росія, регулярні частини російської армії вторглися в Україну, що це ФСБ стоїть за захопленням Криму і Донбасу. І коли говориться про 1000 днів війни, то це підігрування оцим ганебним заявам Путіна про громадянський конфлікт, який начебто є між Києвом, Донецьком, і Луганськом, і Кримом, це дуже серйозно. Ми хочемо звернути увагу на кожного з вас, хто вчора прийшли у вишиванках святкувати 1000 1000 днів війни, що це підігрування Москві. Ми маємо щодня говорити про те, що війна триває з лютого 2014 року, з захоплення Криму, Донецька і Луганська, з того, коли тисячі добровольців стали на захист України. Президентство Зеленського базується на жертовності і героїзмі тих добровольців і військових, які захищали Україну з 2014 року. Припиніть переписувати новітню українську історію. Припиніть говорити в дусі Москви. Припиніть підігрувати кремлівським наративам з цієї трибуни. Я не знаю, хто писав Зеленському цей текст, але це ганьба і злочин.

Дякую. Шановні колеги, чесно кажучи, я не розумію, про які помилки щойно говорилось, виправлення, якщо ми лише вводимо систему цифровізації, і дійсно у всієї країни завдяки і професіоналізму команди є успіхи в цифровізації, які важко заперечувати. Більше того, навіть Європейська комісія у звіті і посадові особи неодноразово це підкреслюють, успіхи у цифровізації. Тому мова про виправлення помилок тут не йде. Тут якраз мова йде про розвиток процесів цифровізації, в тому числі виконавчого провадження. Саме тому, я сподіваюсь, що максимальна підтримка буде в залі. Можливо, щодо назви законопроекту, вона є дещо промовистою, цифровізації всього виконавчого провадження. І тут, я думаю, наш Комітет з питань правової політики до другого читання доопрацює в цій частині цей законопроект. Але те, що це є складовою виконавчого провадження, жодних сумнівів не викликає. І позиція фракції "Слуги народу", звичайно, підтримати цей законопроект в першому читанні, підтримати його за основу, як і завжди, з проведенням фахового доопрацювання Комітетом з питань правової політики. Повірте, ми це вміємо і зробимо. Дякую. Тому закликаю всіх підтримати. Шановний пане Голово, шановні колеги, законопроект дуже своєчасний. Але одразу хотів би зробити застереження: вводиться в дію лише через шість місяців після того, як він буде підписаний. За ці шість місяців далі будуть терпіти ті, хто потерпають, коли навіть незначний штраф фактично блокує всі можливості фінансових розрахунків, включаючи банківські картки, рахунки і все інше. На мій погляд, треба буде до другого читання дуже уважно підійти до цієї норми. Ми розуміємо, що це треба привести у відповідність всі реєстри, що треба робити негайно в автоматизованому режимі для того, щоб потім не шукати, чому не виконані відповідні рішення навіть після виконання своїх зобов'язань перед громадянами України. Друге питання – це термін позовної давності. Я хотів би, щоб Комітет з правової політики, пане Голово, і інші комітети звернули на це увагу. Бо, на жаль, зараз недобросовісні силовики користуються тим, що фактично ми в свій час скасували термін позовної давності ще в ті часи, коли була ковідівська загроза, далі військова загроза, але це ніяк не знімає можливість все-таки відновити термін позовної давності для того, щоб не можна було використовувати в недобросовісних цілях фактично такі пробіли в законодавстві. Тому не затягувати на шість місяців введення і подумати над цими нормами. А так законопроект фракція підтримує, безумовно. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Завершальний виступ, Мамка Григорій Миколайович, група "Платформа за життя та мир", і після цього голосуємо. Будь ласка, Григорій Миколайович. Шановні народні депутати, коли ми чуємо з трибуни, що вміємо і зробимо, зразу відчувається якесь таке завантаження, що зараз все получиться і все запуститься в роботу. Згадайте, шановні народні депутати, щодо вислову діджиталізація. Я так думаю, що вона у нас повинна була закінчитися, але на п'ятий рік діджиталізації ми все-таки беремо за основу і якісь ставимо експерименти. Як експеримент дана ідея потребує підтримки в першому читанні, але хотів би звернути увагу і народних депутатів, і комітет, який буде розглядати між першим і другим читанням. Що я маю на увазі? Перше. Якщо виконавче провадження відкривається на суму тисяча гривень, у виконавця можливість заблокувати все рухоме і нерухоме майно, ми рахуємо це вірно? На мою думку, ні. Це перевищення повноважень. Але повноваження такі в державного виконавця є. Як необхідно це виправити, чи це повинні ми виправити законом? Да, повинні, але жодної ініціативи ми не почули. Інше. Послуги, які надаються, і ми передбачили законом щодо виконавчого провадження – це 16 і більше тисяч гривень. В мене питання, яким чином вони будуть стягуватися, чи будуть на них вводитися заборони щодо неоплати послуг. Даним законом неможливо це виправити, а тільки можливо зробити підзаконними актами. На мою думку, необхідно все-таки комітету залучити профільне Міністерство юстиції, яке і повинно надати пропозицію, що ж вони будуть робити в перспективі. На перше читання можна підтримати, а на друге читання, якщо не буде таких конкретних висновків по тому, що я сказав, я думаю, що його неможливо підтримати. Дякую. Дякую, Григорій Миколайович. Як завжди, фахово, глибоко. Дякую. Займайте своє місце. Шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти за основу з доопрацюванням положень відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо цифровізації виконавчого провадження (реєстраційний номер 9363). Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати. За-271 Рішення прийнято. Наступний законопроект 12044. Це проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку фінансової інклюзії в Україні. Я ставлю пропозицію включити це питання до порядку денного сесії. Прошу голосувати. Рішення не прийнято. Фальстарт, назад. Дякую. Ми не можемо його сьогодні розглядати, ми не включили його до порядку денного Наступний законопроект 12093. Це проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо удосконалення механізмів притягнення осіб до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Я також ставлю пропозицію включити цей законопроект до порядку денного сесії.

За-222 Рішення не прийнято. "Рада" не хоче працювати, чи що, друзі? Добре. Йдемо далі. Ті закони, які нам більш цікаві, будемо рухатися. Наступний 12178. Це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження оцінювання повсякденного функціонування особи. Я ставлю пропозицію включити до порядку денного сесії. Давайте це включимо до порядку. Друзі, перестаньте ходити по залі. Не вистачає два-три голоси для того, щоб почати працювати. Займіть свої місця. Будь ласка, прошу голосувати включення до порядку денного сесії 12178.

За-229 Рішення прийнято. Прекрасно. Це 12178, так. Шановні колеги, я ставлю пропозицію розглянути цей законопроект 12178 за скороченою процедурою. Прошу голосувати.

За-208 Рішення прийнято. Будь ласка, я запрошую до слова міністра охорони здоров'я Ляшка Віктора Кириловича. Будь ласка, Віктор Кирилович. Бажаю здоров'я, народні депутати! Ми з вами впровадили немало важливих змін. Є зміни, які викликають багато обговорень, контраргументів і суперечок, є зміни, в яких є ідеологічні опоненти, різні погляди, принципові позиції, а є зміни, які не потребують довгих переконань, в яких немає ідеологічних опонентів, в яких зацікавлені всі доброчесні громадяни. Сьогодні у вас на розгляді така реформа – реформа МСЕК. На цьому утворенні паразитували корупціонери, які мали змогу купити посвідчення про інвалідність. З початку повномасштабного вторгнення Росії це явище набуло нових масштабів, МСЕК стали продавцями квитків у життя без війни, торгуючи відстрочками від мобілізації. І сьогодні у вас, шановні народні депутати, є нагода завдати удару по цьому гордієвому вузлу бюрократії та корупції. Ваш голос за вже з 1 січня 2025 року запустить надзвичайно важливі кроки. Ми ліквідуємо всі 328 МСЕК, натомість на базі 300 найпотужніших медзакладів по всій Україні запрацюють експертні команди оцінювання повсякденного функціонування особи. Хочу наголосити, це не просто зміни, вивіски, це не переїзд старих МСЕК у нові місця, це абсолютно нові команди, які будуть формуватися з лікарів-практиків відповідно до потреб кожного пацієнта. Адже людина з онкологічним захворюванням найперше потребує огляду онколога, людина, яка погано бачить, – офтальмолога, ветеран з ампутацією ноги – ортопеда. Оцінювання можна буде проводити не лише очно у закладі, а і з виїздом додому, дистанційно чи заочно на основі документів. Хочу наголосити, зміни не стосуватимуться тих, хто вже отримав статус і групу інвалідності законним способом. Ті, кому інвалідність встановлено безстроково, продовжать отримувати всі пільги, відстрочки та виплати, ті, у кого інвалідність встановлена на певний термін, продовжать… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, я запрошую до слова голову Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Радуцького Михайла Борисовича. Колеги, цей законопроект передбачає ліквідацію існуючої системи медико-соціальної експертизи шляхом трансформації в оцінку обмеження повсякденного функціонування особи. Серед основних положень законопроекту: це перенесення експертизи в кластерні і надкластерні лікарні, що забезпечать доступність її проходження; направлення особи на проходження оцінювання безпосередньо сімейним або лікуючим лікарем; повну цифровізацію всього процесу оцінювання та запровадження електронного направлення для проходження оцінювання. Законопроект включений до плану законопроектної роботи Верховної Ради на 2024 рік. Комітет розглянув законопроект на своєму засіданні 6 листопада 2024 року та ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в першому читанні законопроект 12178 прийняти за основу з урахуванням необхідності внесення змін до інших структурних частин законів та/або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України. Друзі, давайте зупинимо плавання в доларах, як ми це бачили останнім часом в масмедіа, представників МСЕК. Дякую. Дякую. Шановні колеги, я прошу записатися: два – за, два – проти для обговорення цього законопроекту. Будь ласка, Цимбалюк Михайло Михайлович, фракція "Батьківщина". Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Шановні колеги, фракція "Батьківщина" принципово виступає за ліквідацію МСЕК і наведення порядку в системі призначення соціальних допомог і визначення груп тих осіб, які мають втрату тимчасової або повної працездатності, і це ідеологічно позитивна річ. І дякуємо Кабінету Міністрів, які нарешті подали своє бачення реформування цієї системи. Дуже прикро, що все навантаження пішло тільки на Міністерство охорони здоров'я. Але, тут присутня міністр, була, соціальної політики, це також проблема і інших відомств, це проблема всього міністерства. І ми в Комітеті соціальної політики опікуємося цим напрямком, і, знаєте, нарешті можна подякувати, що Президент підписав один із законопроектів, який ставить соціальну складову МСЕК на перше місце. Тобто можливість людини брати участь в засіданні вже не МСЕК, а нових створених медичних команд і буде чіткий перелік, за якими хворобами. Друге. Брати участь в засіданні цих комісій представнику людини, в тому числі адвокату, і вести відео- і аудіозапис проведення цього обстеження. Наступне. Встановлено чіткий порядок оскарження у разі незгоди, видачі на руки матеріалів дослідження і обстеження особи і, звичайно, ухвалення рішення вищестоящими цими командами. Дуже важливо, щоби ті, які сьогодні працюють у тих МСЕК, не потрапили недобросовісні, бо там є велика кількість...

Колеги, я дуже прошу підтримати в першому читанні цей законопроект. Ще раз кажу, ми всі, дійсно, висловлювали своє незадоволення, свій гнів тим, що відбувається останні особливо 3-4 роки в МСЕК, але це відбувається ще з радянських часів. Тому така інституція має перестати існувати. Має з'явитись Дія, умовна Дія, тільки в МСЕК. Це будуть кластерні, надкластерні лікарні, це рандомні вибори лікарів, які сьогодні саме оцінюють стан здоров'я людини, і ні лікар, ні людина не будуть знати, хто сьогодні розглядає його справу. Це дуже важливо, і я дуже прошу підтримати цей законопроект. Це і для нормальної роботи, і для військових в тому числі. Бо те ходіння по муках, яке сьогодні отримують наші військові, йдучи на МСЕК, це теж треба припиняти, і дуже швидко. Дякую. І прошу підтримати. Прошу передати слово Яні Зінкевич. ГОЛОВУЮЧИЙ. Яна Вадимівна Зінкевич, будь ласка. Дякую. Ця тема є дуже чутливою для нас, але також треба звернути увагу на деякі мінуси даного законопроекту і деякі недопрацювання. Перше. Об'єкт законодавчої ініціативи, виключаючи медико-соціальну експертизу як застарілу з інших законодавчих актів України, залишає її при встановленні інвалідності дитини. Дуже багато звернень стосовно цього закону є саме від батьків дітей з інвалідністю, яким треба продовжувати термін їхньої інвалідності. Тому варто звернути на це увагу. Якщо є додаткове джерело доходів, людина має ризик позбавитися страхової виплати. Також на це я прошу звернути увагу до другого читання. Тому що ви не можете досягнути мету, якщо ставите неправильне завдання. Бо мета – навести лад саме і прибрати лазівки для корупціонерів. Такий підхід трішки породжує хаос. Ми на даний час утримуємось, але сподіваємось, що зможемо підтримати до другого читання у зв'язку зі змінами. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І завершальне слово – Совсун Інна Романівна, фракція "Голос". Шановні колеги, і після цього будемо голосувати. Запросіть народних депутатів до зали. Будь ласка, Інна Романівна. Інна Совсун, фракція "Голос". Шановні колеги, я думаю, що і вас усіх, і все суспільство збурили ті фотографії очільників МСЕК, мільйони доларів, які вони накопичили в результаті своєї так званої "професійної діяльності". І безперечно, цю проблему треба вирішувати і вирішувати терміново, тому що тут ідеться про цілий ряд проблем, які з'являються через те, що МСЕК працювали саме так, як вони працювали. Це і можливості ухилення від служби, це і труднощі для тих, хто реально відслужив і має отримати групу інвалідності, але реально військові, на превеликий жаль, часто стикаються з проблемами по підтвердженню чи отриманню цієї групу інвалідності. Це громадяни, які мають реальні проблеми зі здоров'ям і які стикалися з проблемами і не могли підтвердити те, що в них дійсно складний стан здоров'я і вони потребують визнання цього з боку держави. Тому реформа, безперечно, дуже назріла і дуже необхідна. Я втішена, що реформа носить комплексний характер, і дійсно Міністерство Міністерство охорони здоров'я напрацювало норми, які дозволять змінити процедури. Звичайно, що йдеться не тільки про цифровізацію, тому що ми всі маємо розуміти, що в медико-соціальній експертизі є слово "медико", – це медична оцінка, яку мають здійснювати фахівці і лікарі. На що я окремо хотіла б звернути увагу Міністерства охорони здоров'я, що недостатньо зобов'язати інших лікарів проводити цю оцінку, треба їх навчити це робити. Лікарі, які ніколи раніше не проводили цю оцінку, не матимуть знань, навичок, як оцінювати той чи інший стан здоров'я пацієнта. І окремо, якщо ми вже про це говоримо, хочу згадати про інший бік цієї проблеми: це абсолютно дикі виплати прокурорам, які на сьогодні залишаються. І якщо ми розглядаємо реформу МСЕК, то давайте так само розглянемо реформу пенсій для прокурорів. Є мій законопроект, є законопроект колеги Павлюка, є законопроект пані Галини Третьякової, є ряд законопроектів, аби це вирішити. Давайте це теж зробимо. Дякую. Дякую. Шановні колеги, ми завершили обговорення цього законопроекту. Я прошу народних депутатів зайняти свої місця. Дуже важливий законопроект. Тому я прошу, ставлю пропозицію прийняти за основу з доопрацюванням положень відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження оцінювання повсякденного функціонування особи (реєстраційний номер 12178). Готові голосувати? Я прошу народних депутатів голосувати. За-260 Рішення прийнято. Шановні колеги, наступний законопроект 12209. Це тільки приймається рішення щодо включення його до порядку денного. 12209: проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо формування комплексної та справедливої соціальної підтримки (виплат та послуг) для осіб, в яких обмежена працездатність, зокрема осіб з інвалідністю. Я ставлю пропозицію включити цей законопроект до порядку денного сесії. Прошу голосувати.

За-246 Рішення прийнято. Шановні колеги, відповідно до рішення Погоджувальної ради я ставлю пропозицію визначити законопроект невідкладним, скоротити строк внесення альтернативних законопроектів до початку розгляду питання. Прошу народних депутатів голосувати. За-246 Рішення прийнято. Дякую, колеги. Наступний законопроект 12032 – це проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питання стосовно реалізації права на отримання громадянства другим із подружжя громадянина України, який бере (брав) участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України, а також щодо деяких інших питань, пов’язаних із громадянством, імміграцією та правовим статусом іноземців та осіб без громадянства. Я ставлю… Я зараз буду… потім ще… Я ставлю пропозицію включити до порядку денного сесії цей законопроект.

За-266 Рішення прийнято. Шановні колеги, я ставлю пропозицію розглянути за скороченою процедурою законопроект 12032. Прошу народних депутатів голосувати. За-231 Шановні колеги, два – за, два – проти і голосуємо. А, ви хочете... Будь ласка. Я запрошую до слова голову Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин Задорожного Андрія Вікторовича. Будь ласка. Ви і від авторів, і від комітету, так? Тоді до 4 хвилин. Вітаю, пане головуючий. Вітаю, шановні народні депутати. Законопроект реєстраційний номер 12032, по суті, є комітетським законопроектом. Для розуміння важливості цієї законодавчої ініціативи хочу звернути увагу вашу на наступне. Нещодавно парламентом був прийнятий Закон номер 3897-ІХ, відповідно до якого особам, які є другими із подружжя іноземців та осіб без громадянства, що беруть (брали) участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України, для оформлення набуття громадянства України надано право подавати декларацію про відмову від іноземного громадянства. Однак після його прийняття постало питання, якщо зазначеним законом надано право подавати декларацію про відмову від іноземного громадянства особам, які є другими у подружжі іноземців та осіб без громадянства, що беруть (брали) участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України, то чому ж тоді відповідного права не передбачено для другого з подружжя громадян України, які також захищають або захищали Батьківщину? Усунення цієї проблеми як так званої прогалини і є головною думкою цього законопроекту. Враховуючи актуальність законопроекту та беручи до уваги позицію Державної міграційної служби України щодо готовності профільного центрального органу виконавчої влади до реалізації положень законопроекту первинно запропонованій редакції комітет ухвалив рішення: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України реєстраційний номер 12032 включити до порядку денного дванадцятої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання та за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу і в цілому. Доручити комітету при підготовці відповідного тексту на підпис Голові Верховної Ради України здійснити спільно з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України його техніко-юридичне доопрацювання. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я прошу фракції та групи записатися: два – за, два – проти, для обговорення цього законопроекту.

Шановні колеги, я звертаю вашу увагу, що, в принципі, сам законопроект вельми очікуваний, і тому я не бачу особливих проблем в його прийнятті і просив би ще раз підтримати його. І дуже дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, Саврасов, фракція "Європейська солідарність". Передає Гончаренку. Будь ласка, Олексій Олексійович. Шановні колеги, дуже важливий законопроект. Просто для розуміння. Ми нарешті, слава богу, дали можливість подружжю... Наприклад, воює за Україну білорус. Звичайно, він воює за Україну, він має право на українське громадянство. Ми дали право його дружині також швидко отримати українське громадянство. Абсолютно правильно. Але, уявіть собі, а дружині білорусці, наприклад, чи грузинці, яка є заміжньою, одруженою з українцем, який є вояком, воює за України в Збройних Сил, вона має пройти три кола Ада. Ада. Очевидно, що це треба терміново виправляти. Всіх запрошую проголосувати. Але коли ми говоримо зараз з вами про іноземців, є іноземці, яким ми вдячні, яким ми маємо допомагати, а є іноземці, яких ми маємо покарати за все те, що вони зробили проти України. І в першу чергу мова йде про російських воєнних злочинців. І тут я вам хочу сказати, я здивований і шокований одним прикладом, яким займаюсь. Є такий російський воєнний злочинець Гаджиєв. Це депутат "госдури", "держдури", який голосував за анексію, терорист "ДНР", "ЛНР", ну все, що тільки може бути. Після багатьох звернень, підняття питань від всього світу, просимо – самі не займаємось. Нарешті, ним зайнялись українські правоохоронці. Нарешті, зробили кримінальну справу. Нарешті, розслідували, передали в суд. І… Печерський суд вже чотири рази перекладає розгляд, перекладає, перекладає. Очевидно, що є хтось, хто допомагає цьому злочинцю піти від покарання. Більше того, з'являються навіть якісь записи, де він розповідає про те, як він все порішав в Україні, суддів купив. І далі будуть так знущатися. Скільки це буде тривати? Тому, колеги, дуже важливо, і ми маємо про це говорити, російські воєнні злочинці мають нести відповідальність. Мало тих справ, по яких розслідується, от наприклад, по цьому подонку Гаджиєву, мають і і по тероризму, і по інших речах, швидко передаватися в суд, і суд зобов'язаний швидко це розглядати, щоб покарати тих, хто вбиває українців. Дякую. Шановні колеги, ми завершили обговорення цього законопроекту. Переходимо до голосування. Я прошу народних депутатів зайняти свої місця. Я ставлю пропозицію прийняти за основу проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питання стосовно реалізації права на отримання громадянства України другим із подружжя громадянина України, який бере (брав) участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України, а також щодо деяких інших питань, пов’язаних із громадянством, імміграцією та правовим статусом іноземців та осіб без громадянства (реєстраційний номер 12032). Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

За-258 Рішення прийнято. Шановні колеги, далі підряд два законопроекти без обговорення, це друге читання. Ми переговорили, ніхто не буде ставити поправок, 8119 і 11281. Тому, шановні колеги, я ставлю пропозицію законопроект 8119, це проект Закону про залучення інвестицій у розвиток галузі рибного господарства. Я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками.

За-242 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Наступний законопроект 11281. Це проект Закону про внесення... у вас поправка буде якась, да? Давайте я його оголошу спочатку... дооголошу закон. 11281 – це проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення житлових прав внутрішньо переміщених осіб. Будь ласка, Разумков, у вас що? Поправка буде. Будь ласка. З трибуни буде, да.

замість всіх своїх поправок Дмитро Олександрович буде до п'яти хвилин, а потім одну поправку поставить. Тільки скажіть номер спочатку, щоб я її знайшов, Дмитро Олександрович. 12:52:42 РАЗУМКОВ Д.О. Це буде 56 правка, буде потім ставитись на голосування. ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Обнуліть час. Будь ласка, до 5 хвилин. Дякую. Ми сьогодні говорили в цій залі про важливість питань, які піднімаються щодо людей, які знаходяться за межами нашої держави, і питань людей, які знаходяться за межами своїх рідних територій, які виїхали. Ви бачили, що виступав омбудсмен, давав офіційну позицію щодо того, що люди повертаються на окуповані території. І це сором і ганьба владі всій і всій Верховній Раді. Шановні колеги, ми фактично з вами повторюємо ту помилку або, може, і злочин, який був в 2014 році, коли люди виїхали на територію вільної і свободної України. Але після того, як держава не дала нічого їм, вони були вимушені повернутися назад, повернутися туди, де є хоча би дах над головою. Сьогодні ви, керівники вашої партії, яких, до речі, немає в залі, я зараз звертаюся до монобільшості, виступають і розповідають, що для того, щоб закрити всі питання, пов'язані з житлом ВПО, нам треба 1500 років. Це строк треба такий дати тим, хто це говорить. Тому що я хотів би нагадати, що в нас знову якась внутрішня опозиція до Президента. Президент на початку повномасштабки сказав, всім все закриємо. Або не обіцяйте – або робіть. Скільки грошей ви заклали в бюджеті на 2025 рік для того, щоб закрити потреби ВПО? Спочатку взагалі нуль, потім кинули подачку. Наступне питання. Скажіть, мені, будь ласка, всі знають, що у вепеошників позабирали виплати? У великої частини людей, які сьогодні знаходяться за межами своїх рідних міст і сіл, в яких зруйноване майно, і вони сьогодні фактично залишаться без підтримки держави. Я вам приведу приклад Бучанського району, Софіївська Борщагівка. Мама працює в перукарні. В неї дві дитини. На дітей і на себе вона загалом отримувала близько 10 тисяч гривень. Ці 10 тисяч гривень їй покривали оренду квартири. Зараз вона без них буде далі жити. Але вона не буде жити більше в Київській області, вона поїде назад. От сидить молода дівчина і говорить: я поїду назад, бо в мене немає де жити, а я не знаю, де взяти 10 тисяч гривень для того, щоб закрити питання квартири. А ви голосуєте за бюджет, в якому виділяєте кошти знову на Рахункову, на цінні папери, виділяєте кошти на фінансування державних інституцій, виділяєте кошти на наглядові ради, не обмежуєте зарплати чиновникам, до речі, те, що пропонувалося нашою командою "Розумної політики". Скажіть, будь ласка, що сьогодні от для нормальної людини більш пріоритетно, для нормальної? Я хотів би, щоб таких людей в парламенті була все ж таки більшість, хоча б 226. Коли ви голосуєте за зарплати у 120 тисяч Голові Рахункової палати чи мама з двома дітьми, яка живе і думає, що більше не зможе виживати на території свободної України і вимушена буде повернутися в Донецьку область. Ви берете відповідальність за її життя, за життя її дітей, ставлячи на кон побажанки і забаганки Офісу Президента замість цієї родини. І таких прикладів по державі можна привести мільйони. Ви витрачаєте державні кошти не на те, що сьогодні потрібно воюючій державі: ні на зарплати військовим, ні на зарплати вчителям, ні на зарплати медикам, ні на допомогу людям, які сьогодні постраждали від рашистської навали, ні на допомогу ветеранам, які повертаються сьогодні додому. Ми сьогодні… дуже схвалює монобільшість історію з "Вовиною тисячею", класна ідея. Я вам хотів би нагадати, що люди, які виведені поза штат і проходять лікування, наші військові отримують 700. Зважте це і потім говоріть, що добре, а що погано. ГОЛОВУЮЧИЙ. Я запрошую за трибуну Горбенка Руслана Олександровича.

Будь ласка, Дмитро Олександрович, номер поправки скажіть, будь ласка, і обґрунтування – 1 хвилина, відповідь комітету, і голосуємо спочатку поправку, потім закон в цілому. Будь ласка, Разумков, номер поправки і обґрунтування. 12:58:39 РАЗУМКОВ Д.О. Дякую. 130 поправка. 130 поправка фактично дублює інший законопроект, який вже є в стінах Верховної Ради, який урівнює в правах тих, хто втратив своє житло і майно на тимчасово окупованих територіях. Наприклад, ми говоримо про жителів Маріуполя і інших міст і сіл України, які знищені. Якщо ми говоримо про тих, хто сьогодні знаходиться на вільній території нашої держави, у них є можливість отримати таку компенсацію або подати документи на те, щоб її отримати. Ті, хто втратив своє майно на окупованих територіях, держава їм навіть такої можливості не дає. Ви фактично робите все для того, щоб ці люди поїхали шукати кращої долі або на окуповані території, не дай боже, або виїхали за кордон.

ця правка точно не стосується цього законопроекту. Тому комітет її відхилив. В тому числі просимо підтримати у другому читанні цей законопроект. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, і так 130 поправка авторства Разумкова, вона комітетом відхилена, аргументи обох сторін ви почули. Але народний депутат Разумков просить поставити цю поправку на врахування. Прошу голосувати. За-164 Рішення не прийнято. Переходимо до голосування за закон в цілому. Шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення житлових прав внутрішньо переміщених осіб (реєстраційний номер 11281). Готові голосувати? Я прошу народних депутатів голосувати. Закон прийнятий в цілому. Шановні колеги, є пропозиція, завершальний на сьогодні законопроект 9149, там у нас буде тільки

З процедури? Будь ласка, Соломія Бобровська. Будь ласка, пані Соломія. Тоді, вельмишановні колеги… Ви піднімаєте руку, Вельможний, що у вас? З процедури – Вельможний, будь ласка.

Що-що? Не буде виступу.

Р.О. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олександр Сергійович. Шановні колеги, тоді, з вашого дозволу, я поставлю пропозицію Софії Бобровської про те, що… Соломії, перепрошую, Бобровської після того, що після 9149, де буде тільки одна хвилина виступу і голосування, перейти до розгляду 12102. Шановні колеги, ставлю цю пропозицію. Прошу голосувати. За-240 Рішення прийнято. Тому, шановні колеги, наступний законопроект у нас 9149. Це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення виконання покарання у виді штрафу та громадських робіт.

Дякую. Шановні колеги, і так, я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення виконання покарання у виді штрафу та громадських робіт (реєстраційний номер 9149). Прошу народних депутатів голосувати. За-235 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Шановні колеги, і законопроект 12102. Це проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо формування та ведення переліку терористичних організацій (груп). Я ставлю пропозицію включити до порядку денного сесії цей законопроект. Прошу голосувати. Треба 226 голосів, шановні колеги. За-247 Рішення прийнято. Я ставлю пропозицію розглянути цей законопроект за скороченою процедурою. Прошу голосувати. За-223 Рішення прийнято. Шановні колеги, будь ласка, я запрошую до доповіді автора законопроекту – народну депутатку України Бобровську Соломію Анатоліївну.

лежав він довго і нудно, на жаль, в нашій скопі законопроектів, але він для нас принципово важливий. Це фактично про алгоритм і методику визначення внесення груп, організацій до списку терористичних. В нас насправді з цим величезна проблема саме у правовому полі, і даний законопроект, який ми фактично сиділи і відпрацьовували разом з комітетом і з Службою безпеки, випрацьований так, щоб ви в першому читанні могли його прийняти, до другого доопрацювати з урахуванням пропозицій фракцій, які вже були включені до першого читання, зокрема тих організацій, які стосуються політичних партій. Більше того, в нас з 2016-го по 2019 рік була ще одна історія і проблема, коли росіяни використовували таку лазівку про неможливість нашого законодавства реагувати, і коли ми фактично незаконні збройні формування не могли визнати терористичними організаціями, які відкривалися величезними філіями в кількісних показниках за кордоном. Зокрема, до прикладу, в Італії так звані представницькі центри так званих "ЛДНР". Тому цей законопроект насправді давно назрілий, він про алгоритм, він про методику, він про публічний список терористичних організацій, які будуть вноситися не лише за поданням, в тому числі, і міжнародних організацій, які мають право на визнання, але і, зокрема, українським законодавством згідно тих положень, які ми будемо вносити, розглядати через призму нашого законодавства і Кримінального кодексу. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, Завітневич Олександр Михайлович, голова комітету. Позиція комітету.

Шановні колеги, Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки на своєму засіданні 13 листопада 2024 року розглянув проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо формування та ведення переліку терористичних організацій (груп) (реєстраційний номер Законопроект розроблено з метою встановлення законодавчо визначеного механізму включення організацій, груп до переліку терористичних організацій (груп), врегулювання процедури ти визначення підстав для включення і виключення організацій (груп) до/з цього переліку. За результатами обговорення проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо формування та ведення переліку терористичних організацій (груп) (реєстраційний номер 12102), народним депутатом Бобровською Соломією Анатоліївною та іншими, комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України включити законопроект до порядку денного дванадцятої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання та за результатами його розгляду в першому читанні прийняти його за основу, доручивши комітету доопрацювати законопроект з урахуванням поправок і пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи. Прошу підтримати, колеги. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу фракції і групи записатися: два – за, два – проти, для обговорення цього законопроекту.

Шановний пане Голово, шановні колеги! Це дійсно дуже важливий законопроект, який насамперед спрямований на забезпечення виконання Україною своїх міжнародних зобов'язань у сфері боротьби з тероризмом. Тероризм, і як свідчить війна, яку веде Росія проти України саме терористичними методами, – це виклик глобальній стабільності у всьому світі. І безперечно, необхідно позбавити країну-агресора, країну-терориста Російську Федерацію в тому числі будь-яких можливостей використовувати організовані злочинні угруповання, які, по суті, є терористичними, для ведення ведення тих чи інших підривних дій проти України. Відповідно цей законопроект підтримується і Службою безпеки України, і нашими міжнародними партнерами. Як я вже сказав, він забезпечить інтеграцію України як держави, яка є нетерпимою до будь-яких проявів тероризму, в світову спільноту, яка бореться з цією негативною тенденцією, яка, на превеликий жаль, підтримується країною-агресором, країною-терористом. Безперечно, ми маємо підтримати цей законопроект, як сказала авторка, цей законопроект вже дещо перезрілий, він тривалий час розглядається у Верховної Раді. Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримує цей законопроект. Наші органи, які ведуть боротьбу з тероризмом, підтримують ухвалення цього законопроекту. переконаний, що і парламент України має сказати своє слово, підтримати цей законопроект і надати можливості з дотриманням чітких механізмів відносити організації, які мають ознаки терористичних, до переліку саме терористичних організацій. Я переконаний, що політична партія "Слуга народу" підтримає цей законопроект і наші колеги в парламенті… також закликаю підтримати цей законопроект. Дякую. Шановні колеги, цей законопроект давно розглядається, він давно перезрів, давайте швидко голосувати і переходити далі. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, Євтушок Сергій Миколайович, фракція "Батьківщина". Шановний Руслане Олексійовичу, прошу, увімкніть мікрофон моєму колезі Михайлу Цимбалюку. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Шановний головуючий, шановні колеги, насамперед дякую авторам законопроекту за таку важливу ініціативу на одинадцятому році війни, це б мало бути зроблено раніше, але це не їхня вина. Справді чітко вказано сам механізм, судова адміністрація або МЗС подає пропозицію в Антитерористичний центр при СБУ і вони ведуть такий облік. Пропоную не тратити час, голосувати. Фракція "Батьківщина" підтримує.

Дякую дуже. Колеги, дійсно, законопроект є вкрай актуальним і я б хотіла лише заперечити, що ми його давно розглядаємо. ми не розглядали ті законопроекти на цю тему, які були внесені, адже вони дійсно були суперечливими і вступали в колізію в тому числі з Конституцією. Цей законопроект... я хочу подякувати особисто Соломії Бобровській за те, що вона його привела до відповідності до чинного законодавства, за те, що було враховано безпосередньо перелік тих критеріїв, за якими будуть вносити відповідну терористичну організацію чи групу до цього реєстру. Так, є деякі шероховатості, які ми маємо прибрати до другого читання. Разом з тим в цьому законопроекті знято дискрецію повноважень Голови Служби безпеки України, які за попередніми новелами законодавчими мав можливість за власним рішенням включати чи виключати з відповідного реєстру чи то організації, чи то групи, зараз цього в цьому законопроекті немає. "Європейська солідарність" вважає, що це якісний механізм, який може запрацювати на користь нашої держави. Пропонуємо підтримувати його в першому читанні з доопрацюванням до другого. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Завершальне слово Мамка Григорій Миколайович – до 1 хвилини і голосуємо. Шановні колеги, дійсно, рішення актуальне, необхідно все-таки Україні доєднуватися до боротьби з тероризмом. Тобто визнання організацію терористичною – це ніяк не боротьба з тероризмом. Боротьба з тероризмом, вона існує в Україні, є антитерористичні центри, про роботу яких ми мало бачимо інформативно, публічно, але вони в контексті з міжнародними організаціями по боротьбі з тероризмом приймають свою роль, проводять заходи і все інше. Тим паче ми уже багато законодавства поприймали, даже скоєння терористичних актів і перетинання кордону, існує кримінальна відповідальність. Але після першого читання тут необхідно все-таки розбити якісь повноваження і дати контрольну функцію суду для того, щоб все-таки на нас не говорили, що керівник СБУ самостійно приймає рішення. Перше читання – за, а там необхідно трохи удосконалювати механізм. Дякую. Шановні колеги, ми завершили обговорення. Я ставлю пропозицію прийняти за основу проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо формування та ведення переліку терористичних організацій (груп) (реєстраційний номер 12102). Прошу народних депутатів голосувати. За-247 Рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. По фракціях покажіть, будь ласка. Розгляд питань порядку денного на сьогодні завершено. Дякую всім за плідну роботу.